Доброго ранку, шановні народні депутати та гості Верховної Ради! Шановні народні депутати, прошу вас підготуватися до електронної реєстрації. Нагадую вам, що після початку реєстрації необхідно, утримуючи сенсорну кнопку, натиснути на зелену кнопку "За" та утримувати ці дві кнопки одночасно до кінця реєстрації, тобто до появи результатів на табло. Шановні народні депутати, ви готові реєструватися? Готові реєструватися? Прошу реєструватися. 10:00:57 У залі зареєструвалося 173 народні депутати. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати, сьогодні день народження у наших колег народних депутатів України. Романа Валерійовича Іванісова, позафракційний. Привітаємо. Андрія Богдановича Кота. Йому сьогодні 50 років – золотий ювілей… срібний, перепрошую. Привітаємо.

Дякую, перед тим, як ми перейдемо до питань, пов'язаних з обговоренням, я дуже би попросив усіх зважити на те, що сьогодні ми перебуваємо в "червоній" зоні. Тому я вкотре звертаюсь до народних депутатів, перебуваючи в залі Верховної Ради, дотримуватись усіх засобів індивідуального захисту і інших обмежень, пов'язаних із протидією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

Шановні колеги, Ольга Стефанишина, об'єднання "Справедливість". За вчора в України від СOVID померло 700 людей. Уявіть собі, колеги, що кожні 2 хвилини в Україні помирає одна людина від СOVID-19. Поки цей виступ закінчиться, буде ще одна смерть. І так буде щодня. Чому це відбувається? Тому що у нас в Україні спершу був недолугий міністр, який не міг забезпечити Україну вакцинами, а тепер у нас не вистачає ресурсів для того, щоб люди йшли і вакцинувалися. І в першу чергу це відбувається через дезінформацію, брехню, які ширяться російськими агентами в Україні, а також деякими посадовцями і народними депутатами. Колеги, я хочу в першу чергу сказати, що якщо ми хочемо, щоб Україна колись припинила страждати від СOVID-19, ми всі з вами починати повинні з себе. Я от зараз дивлюся на залу і не можу сказати, що кожна людина тут знаходиться в масці. Ви зараз порушуєте закон, колеги, одягніть маски, будь ласка. І друге. Я хочу закликати всіх вас бути агітаторами вакцинації в Україні. Будь ласка, закликайте людей іти і вакцинуватися. А ще я хочу сказати, що сьогодні в нас буде голосуватися постанова про недопуск невакцинованих людей у Верховну Раду. І хтось тут казав, що, може, її не проголосують. Колеги, ви серйозно? Люди сьогодні помирають, по 700 людей на день. Верховна Рада має стати прикладом безпечного простору, де люди будуть безпечно заходити, вакциновані і з ПЛР-тестами. Друге. Колеги, в нас дійсно підробляють довідки про вакцинацію, і цьому потрібно поставити край. На превеликий жаль, ми в залі сьогодні не можемо голосувати за важливі закони по COVID, бо Рада заблокована: ми весь день будемо обговорювати бюджет. Але я закликаю всіх прийти на позачергове засідання і віддати свої голоси за важливі законопроекти і постанови, які сьогодні будуть в парламенті, за підробку сертифікатів від COVID-19. Якщо ми цього не зробимо, Україна буде закрита від світу, нас не будуть нікуди пускати. Ви це розумієте, що вас не пустять в Європу, тому що ніхто не буде довіряти Україні? Уже в світі виробляють ліки, які, можливо, будуть допомагати від COVID-19. І сьогодні в нас також стоїть законопроект важливий, який дозволить Україні використовувати ліки для екстреного використання. Я закликаю всіх сьогодні…

Шановні колеги, ситуація в Україні дуже критична. Щойно члени нашої команди повернулися з регіонів, особисто я повернулася з Донбасу. І в країні три повномасштабні кризи: коронавірус, криза в енергетиці та напруга на сході. Ми бачимо, що у влади немає антикризового плану і взагалі немає розуміння масштабу проблем та адекватної реакції на їх виклики. А час, коли потрібно було діяти, витрачено на політичні репресії та переслідування опонентів, а саме голови політради "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. І я хочу вам нагадати, що свого часу саме Медведчук допоміг звільнити понад півтори тисячі полонених, саме він запропонував мирний план, побудований на Мінських угодах. Але нова влада прогнулась під радикалів, які малювали вам червоні лінії. Саме Медведчук, Бойко, Рабінович свого часу домовились з Москвою про ціну на газ у 185 доларів та запропонували купувати його напряму, а не втридорога через посередників. Не може політична боротьба бути важливішою ніж захист від холодних домівок, космічних платіжок, пандемії та війни. Ваша політика сьогодні штовхає людей на соціальні протести. Через ваші ціни на газ збитковими стануть понад 90 відсотків промислових підприємств. Мери міст сьогодні розриваються, обираючи куди дати опалення – в школу, лікарню чи дитячий садочок, а медикам не вистачає обладнання, кисню, персоналу та сил. І тому ми вимагаємо терміново сформувати новий професійний антикризовий уряд. Терміново переглянути бюджет та соціальні стандарти, щоб дати людям можливість пережити зиму та пандемію. Терміново припинити політичні репресії та дати свободу Віктору Медведчуку. Україні сьогодні потрібні професіонали, які здатні вивести країну з кризи. Досить воювати один з одним. Досить знущатися над країною. Дайте можливість працювати тим, хто вміє та може це робити. Прийшов час захистити людей. Дякую за увагу. Слово надається народному депутату України Шахову Сергію Володимировичу, група "Довіра". Будь ласка, Бакунець Павло Андрійович. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, дорогі українці! Ми з вами сьогодні перебуваємо в такому абсолютно непростому часі, коли країна стикається з трьома основними проблемами, з трьома, можна сказати, війнами. Перша війна – це однозначно наш агресор, ворог на сході, з котрим борються наші захисники такі як королівська 24-а бригада і інші всі бригади нашої країни. Другий невидимий ворог – це пандемія, з котрим борються наші захисники і захисниці лікарі, котрі рятують життя наших людей, як можуть. А сьогодні є і третя, однозначно енергетична війна, війна та, яка, на жаль, простому кожному мешканцю заглядає до родинного гаманця, – це високі тарифи. І сьогодні ми разом з вами, перебуваючи у стані розгляду бюджету на наступний рік, хочемо все ж таки закликати вас, адже ми тут довго будемо сидіти в залі, прийняти цю постанову про справедливість. Тому що альтернативи щепленню у боротьбі з вірусом немає, так заявляє головний лікар новояворівської, наприклад, лікарні. А люди, йдучи вакцинуватися, питають про справедливість: чому вчителі, лікарі, котрі мають ходити на роботу і заробляти кошти, повинні бути вакцинованими, а депутати чим відрізняються від інших людей? Тому нам потрібно прийняти постанову, яка заборонятиме невакцинованим депутатам приходити на роботу і заробляти кошти. Це про справедливість, це важливо. Що ж до нашого бюджету, то однозначно ми, депутатська група "Довіра", будемо вимагати, аби до другого читання уряд все ж таки звернув увагу на субвенції, на кошти для місцевих бюджетів, на допомогу для місцевих громад. Це насамперед ми вимагаємо збільшити на 6 мільярдів субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заробітну плату вчителів в наступному році, аби не вийшла така ситуація, як в цьому році. А в цьому році ми звертаємось до профільного міністерства вже в листопаді передбачити кошти і забезпечити наших вчителів зарплатою, аби вони отримали оплату тої праці, яку вони чесно і гідно виконують. Також субвенцію місцевим бюджетам на покриття тарифів. Адже платити за газ взимку місцевим бюджетам є абсолютно ненормальною, вони витратять всі кошти і не зможуть розвиватися, а тобто будувати нам нові дороги, нові тротуари, освітлення по селах, школи, садочки і ремонтувати лікарні і купувати обладнання в цей час важкий боротьби з коронавірусом. Тому ми звертаємося до профільного міністерства, аби до другого читання все ж таки звернули увагу на органи місцевого самоврядування, на наші громади і додали кошти субвенціями громадам, аби вони могли…

Країна знову задихається. Пів року тому, коли була чергова хвиля пандемії, не раз попереджали про нестачу виробництва кисню. У травні був зареєстрований законопроект 5460, яким передбачалося 800 мільйонів гривень виділити для купівлі апаратів кисню для українських лікарень. У травні пів року минуло. А сьогодні в лікарнях знову катастрофа, знову людям не вистачає кисню, знову волонтери намагаються закрити дірки, а люди помирають. Чи можна було виділити ці кошти? Так. Чи можна було запланувати? Звісно. Але планувалося чомусь все інше, а кошти, виділені на боротьбу з COVID, були розбазарені, в тому числі і на дороги. Вже в народі кажуть, що дороги робили для того, щоб по дорозі на цвинтар менше трусило. А влада зайнята прожектами на кшталт висадки мільярда дерев. Це для чого? Для того, щоб було чим грітися, тому що газ уже за ціною золота, а за нормальними цінами вчасно не закупили газ, тому що знову ж таки все пішло на дороги. А може влада дороги робить для того, щоб швидше тікати, бо й так гроші у керівництва держави де? В офшорах! Знаєте, смішно було слухати про те, що у "95 кварталі", зокрема Зеленський, рятували свій бізнес від Януковича, бо у 2004 році Зеленський і команда виступали в турі за Януковича, а в період президентства Януковича безпосередньо перед ним і Медведєвим. Так що, знаєте, це швидше Зеленський так копіює Януковича, тому що він будує аналогічну систему, і повністю підконтрольна правоохоронна система навіть перевірки не влаштувала. Хоча в усіх інших країнах, які зачепив офшорний скандал, уже б призначені як мінімум перевірки, не кажучи про кримінальні провадження. Ще у нас, коли я пишу до Баканова з питанням, а чому в нього не задекларована компанія Davegra Limited, ось відповідь від заступника, яка говорить про те, що це не компетенція СБУ. СБУ тут бачить, а от тут не бачить. Так само із Зеленським, який ігнорує абсолютно всі питання про офшори по суті, і, зокрема, незадекларовані. Тому ми вимагаємо, "Європейська солідарність", негайно розслідування офшорів Зеленського, Баканова та інших. Ми вимагаємо розглянути Закон 5460 щодо виділення грошей на кисень для людей. А також вимагаємо звіту міністрів, яких збираються міняти,

Є дуже важливі сторінки, їх всього 5 – це дохідна частина бюджету. І ми від фракції "Слуга народу" хочемо подякувати платникам податків, бо саме ви наповнюєте бюджет, саме ви допомагаєте виконувати функції держави, саме ви забезпечуєте оборону, оборону, зарплату медичним працівникам, освітянам. Ми вам вдячні за те, що ви виконуєте закон і те, що ви сплачуєте податки. Дякуємо вам за виконання нами функцій держави. Слово надається народному депутату України Наливайченко Валентину Олександровичу, фракція Політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Юлія Володимирівна Тимошенко, будь ласка. Шановні колеги, наша команда за минулий тиждень об'їхала достатньо велику кількість лікарень, які є опорними по лікуванню COVID, і послухали від головних лікарів що відбувається. І хочу вам сказати, що той рівень смертності від COVID, який є сьогодні в країні, це прямий наслідок повної дезорганізації роботи в лікарнях по протидії COVID. Про що мені сказали головні лікарі? Безумовно, питання кисню – номер один. Ви розумієте, що якщо зараз людина помирає в лікарні без кисню, – це вбивство. У вас же немає в цьому сумнівів? І я хочу знати, і всі тут, хто сидить із опозиції, прізвище, ім'я, по батькові того, хто не забезпечив за два роки кисневі станції, зберігання кисню біля лікарень і генерацію кисню в країні в достатній кількості. І тому це вбивство і наслідок це такі цифри. Друге, про що говорять лікарі головні і просто медичний персонал. Справа в тому, що не закуплені централізовано в достатній кількості противірусні препарати, якими і треба в перші три дні лікувати важкохворих. Це що? Це вбивство людей, і треба про це чесно казати. Крім того, за жовтень місяць не заплачені 300 відсотків доплати лікарям, а в деяких лікарнях і оця мізерна заробітна плата недоплачена. Це означає, що це не пріоритет в державі – захист життя людей. Я можу також сказати, що для лікарень встановлені ліміти по подачі тепла, які не забезпечують нормальну температуру повітря в лікарнях. Люди хворі, ще і мерзнуть. Крім того, там, де є можливість відкрити додаткові реанімаційні потужності або додаткові приміщення з ліжками, там не можна найняти на роботу медиків, тому що медики з країни масово поїхали. Ситуація трагічна, грошей для медицини немає. І тому наша команда вимагає від влади припинити вбивство людей, які хворіють на COVID. Тому що допомога не надається, надзвичайного штабу немає, мобільних бригад немає, безкоштовних ліків і тестів немає. Про людей просто забули всі. Ми вимагаємо, щоби до бюджету на цей рік (підкреслюю, на цей рік) були внесені зміни, і ті 15 мільярдів, які виділили на дороги в цьому році додатково, щоби перенаправили перенаправили голосуванням в залі на боротьбу з COVID в систему охорони здоров'я. Життя людей важливіше за відкати на дорогах! І ми внесли такий законопроект, і ми вимагаємо його негайно прийняти і не допускати більше свідомого позбавлення життя людей, які хворі… Слово надається народному депутату України Батенку Тарасу Івановичу, група "Партія "За майбутнє". Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі, пане Голово, шановна президія! Безумовно, цей тиждень пленарний пройде у нас під знаком боротьби зі стрімким поширенням коронавірусної хвороби. Ви знаєте, я хочу пригадати нашим громадянам, коли ми всі співчували Італії на початку минулого року, коли кожного дня добова смертність в цій країні перевищувала 700 і 800 громадян. І фактично ми сьогодні догнали і перегнали Італію. Але пройшло півтора роки, і ми бачимо, і пожинаємо… ми не вивчили… ми не зробили висновків з того, що пройшла Європа півтора року назад. Таке враження, що в країні немає, в державі, в керівництві немає сили волі справитись з цією ситуацією і немає достатньо відповідальності у наших співвітчизників, щоб наступити на горло антивакцинаторам і не рахувати тих численних смертей, які сьогодні спіткали спіткали нашу державу. Я вважаю, що ми говоримо про серйозний провал інформаційної кампанії з вакцинації в державі. Ми можемо називати багато прикладів, друзі, ми говоримо і тішимося Моршином, маленьким містом у Львівській області, який на 75 відсотків вакцинований і де є один госпіталізований. Але за ці півтора року, що відлік ведеться цієї боротьби з пандемією, ми могли стати цим Моршином в межах України, якщо б серйозно взялися за діло у цій боротьбі. Ми визнаємо і влада має визнати системні помилки і промахи в питаннях вакцинації. Ми за кримінальну відповідальність, за підробку документів по вакцинації має бути жорсткий відповідний закон, прийнятий в цьому залі. Ми голосуватимемо за кисневі станції. Бідна та країна, яка не може виробити достатньо кисню і забезпечити її громадян, і недолуге те керівництво, яке не може домовитися з приватниками, власниками кількох заводів по виробництву кисню в Україні, щоб ці заводи не зупинялися на профілактику в час трагедії COVID, яку ми сьогодні переживаємо. Наступне питання, на яке ми хочемо звернути, - це питання опалювального сезону. Друзі, ми фактично пожинаємо плоди монопольного становища на ринку постачання газів спритних ділків, які незбагненним чином зосередили в своїх руках абсолютну більшість газорозподільчих систем, звідси корінь зла. Наша депутатська група "За майбутнє" закликає терміново розглянути у Верховній Раді питання існуючого цього монопольного становища на ринку постачання газів і свавільного збільшення ділками тарифів та розподілу газів. Зокрема, вважаємо за необхідне провести перевірку приватизації облгазів, повернути незаконно приватизовані газові мережі, майно та обладнання в державну або комунальну власність, встановити економічно обґрунтовані тарифи на розподіл газу і достойно прожити цей опалювальний сезон. Дякую. Шановні колеги, час для виступів вичерпано. Шановні народні депутати, перелік питань, що пропонуються для обговорення і прийняття рішень, сьогодні вам надано. Переходимо до їх розгляду. І хочу нагадати, що ми завершили на розгляді Державного бюджету, законопроект № 6000. Я запрошую за трибуну голову комітету, і ми будемо продовжувати йти по наших поправках. Продовжуємо розгляд питань порядку денного. Так, зараз я візьму бюджет. Будь ласка, поправка 1916. Загородній Юрій Іванович. Дякую, Руслане Олексійовичу. Продовжуємо нашу роботу по бюджету. Правка 1916. Це спільна правка моя і народного депутата України Віктора Володимировича Медведчука, як ми знаємо, проти якого порушено незаконно владою кримінальні справи за те, що він запропонував альтернативний курс розвитку України і який би міг привести до економічного зростання країни, покращення життя кожного українця. І цією правкою ми пропонуємо зменшити видатки на утримання чиновників і направити ці кошти в Пенсійний фонд на підвищення пенсій пенсіонерам України. Враховуючи те, що пенсії в пенсіонерів і так сьогодні дуже низькі, більше 50 відсотків пенсіонерів України отримують пенсію до 3 тисяч гривень. За ці кошти прожити сьогодні неможливо. Бюджет 2022 не підвищує практично пенсію громадянам України. Тому ми пропонуємо перерозподілити ці кошти. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1916 народного депутата Загороднього і колег. Комітет пропонує відхилити цю поправку. Прошу визначатись та голосувати.

За-50 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1919, Павленко. Ви будете, да? Я перепрошую. Колтунович. Шановний Руслан Олексійович, в мене процедурне питання. Можна Наталії Королевській передати слово, вона замість нього буде читати поправки, вона співавтор поправок. Я вибачаюся, що я… ГОЛОВУЮЧИЙ. Але давайте з наступної вже, а цю доповідайте ви. А далі замість Павленка я буду передавати Королевській. Будь ласка. Ті пропозицій, які ми подали до проекту Закону про Державний бюджет України, вони насамперед стосуються, я повторюсь, вони стосуються того, щоб оптимізувати видаткову частину бюджету, зважаючи на те, що в нас є серйозний дефіцит бюджету, значні багатомільярдні, у сотні мільярдів гривень, запозичення, і з цієї точки зору, на наш погляд, необхідно врахувати цей цикл поправок, які зараз будуть іти, для того, щоб оптимізувати: а) видаткову частину бюджету для того, щоб зменшити неефективні видатки на органи державної влади, а з іншого боку перерозподілити ці кошти на систему охорони здоров'я, на заробітну плату медикам, на систему боротьби з COVID-19. Тому з цієї точки зору я прошу колег підтримати цей перелік поправок для того, щоб ми могли оптимізувати видаткову частину… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1919. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати.

головуючий, шановні колеги, цією поправкою, це у нас цілий блок поправок, який вимагає зменшення фінансування чиновників. В умовах, коли сьогодні тільки для представників "слуг народу" гречка по 10 гривень, а реально вона, на жаль, коштує 50-60 гривень, ми вважаємо, що людям треба допомагати, вводити соціальні пакети. Люди не в змозі сьогодні якісно харчуватися і в цих умовах ми вимагаємо зменшення видатків на утримання державного апарату і збільшення видатків на соціальну підтримку. Це буде справедливо, це буде по-людськи. Дякую за увагу. Прошу підтримати поправку щодо скорочення... Ставлю на голосування поправку 1932. Комітет її відхилив. Прошу визначатись та голосувати. За-57 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1936, Колтунович Олександр Сергійович. Дякую. Шановний Руслане Олексійовичу, шановні колеги і шановні виборці! Я хотів би звернути увагу, що другий блок поправок, які зараз також будуть іти, вони стосуються того, щоб збільшити і підвищити рівень конкурентоспроможності вітчизняної економіки, з одного боку. З іншого боку, так само підвищити її технологічну цінність і спроможність, тому що ні для кого не секрет, що в нас є сировинна економіка, що в нас є сировинна структура експорту, 75 відсотків знаходиться. Це все, по великому рахунку, сировина. І з цієї точки зору для того, щоб мати конкурентоспроможну економіку, у нас є цикл поправок, які йдуть на фінансування і збільшення фінансування цільових програм для ракетно-космічної галузі, для переробної промисловості. високотехнологічне машинобудування, це ті галузі народного господарства, які будуть давати максимальний кумулятивний ефект для того, щоб збільшувалась база відрахування податків і зборів і збільшувались в подальшому бюджетні надходження. Тому з цієї точки зору просимо підтримати також наступний блок поправок. Ставлю на голосування поправку 1936 народного депутата Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1937, Скорик Микола Леонідович. Нестор Іванович Шуфрич, будь ласка. Дякую. Шановний головуючий, шановні колеги, ця правка теж стосується зменшення фінансування державного апарату, фактично фінансування наших чиновників в умовах, коли, на жаль, невраховані наші правки щодо суттєвого підняття пенсій хоча би до рівня 2013 року, мова йде про мінімальну пенсію, піднімати зарплати чиновникам ми вважаємо аморальним. І сьогодні ми вимагаємо сконцентруватись не на зарплатах чиновників, не на шалених виплатах представникам державних підприємств, які вже заробляють мільйони на мільйонах, і ще й отримують мільйонні премії, а сконцентруватись на піднятті рівня мінімальної пенсії. Щоб люди отримали можливість хоча б щось покращити в питанні забезпечення власної родини і оплати не тільки за комунальні… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1937 народного депутата Скорика Скорика і інших, яку доповідав Нестор Іванович Шуфрич. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1939, Волошин Олег Анатолійович. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, ну, з того часу, як ми розглядали останній раз поправки, і я виступав зі своїми поправками до бюджету, очевидно, для всіх ситуація істотно погіршилась і з коронавірусною інфекцією в Україні, у плані паливної кризи. І в цих умовах, ну, очевидно, що потрібно змінювати бюджет в частині зменшення витрат на ті, по тих статтях, які не є принципово суттєвими. Наприклад, цією поправкою пропонується зібрати 70 мільйонів, які виділяються на таку дивну в цих умовах статтю, як управління в сфері фондового ринку. Очевидно, що ринок сам якось розбереться без управління в умовах, коли всі гроші потрібно спрямовувати на подолання кризових явищ в енергетиці та в медицині. Прошу підтримати цю поправку. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1939. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1948. Павленко вже є. Будь ласка, Юрію Олексійовичу. Шановний пане Голово, шановні народні депутати! Дана правка 1948 стосується: у додатку 3 бюджетну програму Державного космічного агентства України доповнити новою бюджетною програмою "Підтримка та забезпечення життєдіяльності Південного машинобудівного заводу та КБ "Південний", збільшивши загальний фонд на 2 мільярди гривень. У зв'язку з цим пропонується загальний фонд Державного космічного агентства України встановити в розмірі 3 мільярди 111 мільйонів 393 тисячі тисячі гривень. Збільшення даних доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок тих численних наших пропозицій, які спрямовані на урізання видатків на держапарат, на правоохоронні органи, на інші органи, які... Ставлю на голосування поправку 1948 народного депутата Павленка і колег. Комітет пропонує відхилити цю поправку. Прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1953, Мороз.

в умовах, коли люди сьогодні не в змозі сплатити комунальні послуги. Ми не раз говорили, що Україна є серед чотирьох унікальних країн Європи, де ми можемо дозволити як держава забезпечити спроможні тарифи для наших громадян. Як говорить керівництво НАК "Нафтогазу", українського газу, який видобуває держава, достатньо, щоб забезпечити наших громадян і підприємства, які забезпечують тепло. І собівартість вже зі всіма накрутками, з ПДВ, з фондом розвитку 2 і 3 гривні, а чиста собівартість 1 гривня. Чому наші громадяни сплачують… Ставлю на голосування поправку 1953. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1958, Колтунович Олександр Сергійович. Дякую, Руслан Олексійович. підтримка за новою бюджетною програмою, підтримка та забезпечення життєдіяльності Південного машинобудівного заводу, КБ "Південне". В моїй же поправці до додатку 3 в проекті закону видатки по бюджетній програмі 6381020 виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної і цільової, наукової-технічної і космічної програми України. Пропонується збільшити загальний обсяг асигнувань на 205 мільйонів гривень.

За-64 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1978, Скорик Микола Леонідович.

Дякую. Шановні колеги, безумовно, ми маємо з максимальною відповідальністю ставитись до такого визначного закону, як бюджет на 2022 рік. І люди сьогодні з надією дивляться на те, щоб їм підвищили доходи і зменшили вартість життя. На жаль, цим законом вартість життя для людей збільшується. Ми бачимо, як шалено сьогодні піднімаються ціни. І, безумовно, ми сьогодні не можемо спостерігати як чиновники піднімають собі зарплати, в той же час наші громадяни не можуть собі дозволити найменш необхідне. Наші громадяни не в змозі собі заплатити за їжу першої необхідності Ставлю на голосування поправку 1978 народного депутата Шуфрича і інших його колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1979. Волошин Олег Анатолійович, будь ласка. тим, що відбувається в країні, що так звана АРМА, Агенція з розшуку та управління активами, здобутими корупційним і незаконним шляхом, є одним з найбільш корумпованих органів сам по собі. Про це говорилося з цієї трибуни в засобах масової інформації багато разів. Зрозуміло, що ми тут швидко не можемо вирішити проблеми цієї агенції. Але те, що від нас точно очікують громадяни, це те, що якщо агенція є неефективною та корумпованою, то її треба карати гривнею, тобто переставити їй платити гроші як мінімум, тому що агенція не працює. І поки вона не почне працювати нормально, цих грошей вона не заслуговує, ці гроші мають йти на зовсім інші потреби, які є нагальними. Чому ми гроші платників податків витрачаємо на агенцію, яка всіма визнана найбільш корумпованою і неефективною в мережі антикорупційних агенцій? Пропоную у зв'язку з цим скоротити витрати на цей напрям на 60. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 1979 народного депутата Волошина та інших. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

у нас в країні фактично встановлена цензура на свободу слова і керівництво у сфері керування контролю, у сфері телебачення і радіомовлення, я вважаю, вона не справляється із своєю роботою. Тому що у нас безпідставно абсолютно закриваються канали, здійснюється цензура і тиск на свободу слова. У зв'язку з чим я вважаю, що необхідно ті кошти, які виділені на збільшення заробітних плат керівництву цьому, треба зменшити на 37 мільйонів і направити ці кошти на боротьбу з COVID. Дякую. Ставлю на голосування поправку 1982. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

За-63 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1984. Загородній Юрій Іванович, будь ласка. 10:43:53 ЗАГОРОДНІЙ Ю.І. Дякую, Руслан Олексійович. Я прошу передати слово народному депутату України Шуфричу Нестору Івановичу. 10:44:00 ШУФРИЧ Н.І. Дякую, шановний головуючий. Дивіться, про що йдеться, ми просимо зняти додаткові зайві 184 мільйони гривень, які сьогодні збільшують утримання чиновників і прикриваються красивою назвою "керівництво та управління у сфері економічної безпеки". Дайте людям гроші, підніміть людям пенсію. Вони пожвавлять споживчий ринок. І це є кров для нашої економіки, оце є реальне питання економічної безпеки – платоспроможність наших громадян. Ми вимагаємо збільшити пенсії і підняти рівень мінімальної заробітної

За-65 Рішення не прийнято. Наступна поправка, 1979, Павленко Юрій Олексійович, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні колеги! Ми розглядаємо даний проект Державного бюджету, який, з однієї сторони, подає на наступний рік жебрацькі соціальні стандарти, фактично є бюджетом продовження кризи в медицині, бюджет, який не має реальних дієвих інструментів підтримки економіки; з іншої сторони, цей бюджет продовжує тренд на посилення репресивно-каральної ролі держави. І саме ця поправка спрямована на те, аби перерозподілити кошти таким чином, щоб не репресії з боку держави, не поліцейська держава фінансувалася, не цензура підтримувалася державним бюджетом, про що, зокрема, говорив і мій колега Анатолій Бурміч, а видатки державного бюджету і так не дуже великі були спрямовані в першу чергу на підтримку… Ставлю на голосування поправку 1989 народного депутата Павленка і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1990, Мороз. Доброго дня! Мороз Володимир, Донецька область, 59 округ "Опозиційна платформа – За життя". Ми сьогодні всі знаємо, наскільки катастрофічна ситуація склалася у нас на сході країни. Ми знаємо, що багато людей, які сьогодні живуть на лінії зіткнення, сьогодні не мають центрального опалення, в рази піднялася ціна на електричну енергію. Люди не в змозі виплачувати за ці тарифи кошти. У людей не вистачає коштів на лікування COVID. Шахтарі вже четвертий місяць не получають заробітну плату. У них мінімальні заробітні плати, хоча це і державні шахти, а ми сьогодні на інформаційну політику виділяємо мільйони коштів. І тому в цій правці моїй я обираю і прошу убрати 20 мільйонів і передати людям… Ставлю на голосування поправку 1990 народного депутата Мороза і інших народних депутатів. Комітет пропонує цю поправку відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2001, Колтунович. Дякую, Руслане Олексійовичу. Поправка 2001 стосується того, щоб зменшити фінансування за рядком 6521010 "Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України". Ні для кого не секрет, що Служба безпеки України замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками, фабрикує і переслідує Дякую. ініціює закриття незалежних інформаційних телеканалів. Така Служба безпеки України ще й лягає, виявляється, на кишені платників податків, яка обслуговує політичні виключно інтереси нинішнього Президента. На наш погляд, ці кошти необхідно пустити, наприклад, на покриття заборгованості по виплаті заробітної плати. 1 жовтня заборгованість по зарплаті більше 4 мільярдів гривень. Я нагадаю, що коли ви приходили до влади, ця цифра була 2,5 мільярда гривень. Ставлю на голосування поправку 2001. Комітет її пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати, За-62 Рішення не прийнято. Наступна 2004. Народний депутат Шуфрич, будь ласка.

ми пропонуємо збільшити фінансування Національної академії наук України на 1 мільярд 384 мільйона гривень. Це поправка збалансована, ми чітко показуємо джерела додаткових доходів і перерозподілу неефективних видатків для того, щоб забезпечити Ми вважаємо, що для України в ситуації, коли наша наука є в занепаді, з одного боку, керівництво держави говорить про те, що ми там і власну вакцину можемо розробити, і багато інших моментів, а з іншого боку, наша фундаментальна наука взагалі не фінансується. Ми говоримо про те, що буде фінансуватися в цьому бюджеті... влада говорить, що буде фінансуватися якийсь новий університет президентський, а в то й же час класичні столітні університети не фінансуються. Ставлю на голосування поправку 2004. Вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Сталю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

На державну охорону та охорону посадових осіб пропонується виділити більше, ніж пів мільярда гривень – 522 мільйони. Звичайно, в ситуації, коли сьогодні вже за даними останнього опросу 32 відсотки українців ні за яких умов не готові проголосувати за Зеленського, хоча ще нещодавно всі його любили, тому що ця людина дійсно користувалася ще три роки назад та у всіх викликала або позитивні, або нейтральні емоції, то це ознака того, яке сьогодні ставлення до влади в тих умовах, в яких сьогодні живуть українці. Звичайно, залишається лише тільки виділяти 522 мільйони гривень на державну охорони, щоб вона захищала владу від власного народу. Тоді жандармерія нікого не врятувала. Найкращий спосіб уникнути народного гніву від того, що відбувається в країні, – це покращувати стандарти життя і допомогти людям подолати епідемію, і подолати енергетичну кризу. І тому пропонується 522 мільйони у державної охорони забрати, а спрямувати на інші цілі. Дякую. Ставлю на голосування поправку 2091. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2093. Народний депутат Бурміч. Шановні колеги! Згідно до Конституції управління державним майном здійснює Кабінет Міністрів України. керування і здійснення керування державним майном – здійснюють наглядові ради невідомо від кого і для чого. І ми бачимо ці результати сьогодні в Нафтогазі наглядових рад, в Укрзалізниці, в Енергоатомі, в Укрпошті і в інших органах, які належать державі, як вони керують ці наглядові ради, які привели до збільшення тарифів, зубожіння народу. А тому я вважаю, що вони і так отримують фактичні керівники нашим державний майном надприбутки і надзарплати, а тому виплачувати ще паралельно тим, хто не впливає на це, вважаю непотрібним і вважаю зменшити на 175 мільйонів гривень Ставлю на голосування поправку 2114 народного депутата Колтуновича і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2124. Загородній Юрій Іванович, Дякую, Руслан Олексійович. Юрій Загородній, фракція "Опозиційна платформа - За життя". Ви знаєте, ця правка стосується, як і правка моїх колег із фракції, щодо скорочення витрат на утримання чиновницького апарату. І, ви знаєте, наша позиція якраз ще раз підтверджує слова, які в свій час сказав легендарний Бісмарк, що чиновники – це трутні, які пишуть закони, за якими простій людині не прожити. Якби заробітна плата чиновників залежала від рівня життя простої людини, то ці б "слуги народу" менше б писали закони, а більше б думали. І не потрібно збільшувати кошти на утримання чиновницького апарату, а просто потрібно змінити курс країни для того, щоб відбулося економічне відродження нашої держави, як це запропонував Віктор Володимирович Медведчук, проти якого порушили кримінальні справи. І вчора про це підтвердили депутати всіх рівнів із Німеччини, які зустрічалися з Віктором Володимировичем Медведчуком, і чітко сказали, що справа Медведчука, це чисте політичне переслідування, як в свій час переслідували… Ставлю на голосування поправку 2099. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2103, Павленко Юрій Олексійович. Шановний пане Голово, шановні колеги, Юрій Павленко "Опозиційна платформа - За життя". Запропонований Кабінетом Міністрів проект Державного бюджету на наступний рік, чомусь не враховує численні пропозиції і народних депутатів, і українських громадян щодо збільшення допомоги при народженні дитини, щодо стовідсоткового фінансування лікування дітей з рідкісними хворобами, важкими захворюваннями. Зокрема, на дитячу онкологію майже нічого не збільшено, а мали би покривати 100 відсотків. Натомість чомусь Кабінет Міністрів знайшов можливість збільшувати видатки на силовиків і на каральний апарат держави. забрати кошти у силовиків і передати, перерозподілити їх на потреби на захист дітей. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 2103 народного депутата Павленка. Комітет її пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Співавтором поправок політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" є Віктор Медведчук. Наш колега позбавлений виконувати свої депутатські обов'язки, тому що його тримають під арештом. Підстав ніяких. Вже пройшов один термін утримання під арештом, придумали нове ще більш абсурдне звинувачення в держзраді за те, що Віктор Медведчук сприяв контактами щодо поставок українського вугілля з державних шахт на українські державні електростанції. Якраз того вугілля, якого зараз катастрофічно не вистачає. Так хіба це зрада, хіба із-за цього треба позбавляти депутата працювати?... Ставлю на голосування поправку 2099. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2132. Колтунович, Дякую, Руслан Олексійович. Дана поправка стосується, в продовження нашого тематичного блоку, щодо того, щоб оптимізувати видатки на державний апарат непомірні. В зв'язку з чим? В зв'язку з тим, що пропонована бюджетна політика, вона не долає системних кризових явищ в національній економіці. У нас на сьогоднішній день, окрім всього того, що ми уже перелічували: сировинна спрямованість економіки і так далі, тотальна бідність, ще точніше, злидні і, окрім цього, у нас ще зараз розкручується стагфляційна спіраль. Що таке взагалі стагфляція? це в економічній теорії процес, який супроводжується стагнацією, супроводжується зростанням рівня безробіття і інфляцією. Ні для кого не секрет, що в нас збільшується рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці. У нас на сьогоднішній день є галопуюча інфляція на товари першої необхідності, продукти харчування тощо, тому з цієї точки зору подібна бюджетна політика, вона якраз поглиблює і культивує ці кризові явища в національній економіці. На наш погляд необхідно оптимізувати видаткову частину бюджету для того, щоб… Ставлю на голосування поправку 2114 народного депутата Колтуновича і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

питання зменшення видатків на виконавчу владу. Ми вважаємо, що це дуже актуально в умовах, коли влада фактично намагається знищити опозицію, переслідуючи співголову нашої партії Віктора Медведчука, коли влада закриває незалежні ЗМІ, фінансувати виконавчу владу в таких об'ємах абсолютно немає ніякого сенсу. Що стосується, тут мова йде про виконавчу владу на місцях, то взагалі, якщо говорити про те, що влада робить з виконавчою владою на місцях, то це взагалі не вкладається в будь-яке розуміння, тому що ця реформа, яку продовжує влада, вона знищує, абсолютно знищує місцеве самоврядування, вона не дає можливості нормально керувати територією, вона фактично робить безкерованими цілі області нашої держави...

За-63 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2120, Волошин Олег Анатолійович. Дякую. Зараз буде ціла низка тут поправок, іде, точніше, вже ціла низка поправок, вже розпочали з Вінницької області, якою ми пропонуємо... Тому що знову ж таки головна риса, якою ми маємо відрізнятися, пропозиції депутатів до бюджету – це якщо пропонуєш якісь додаткові витрати, пропонувати, звідки взяти гроші. Тобто не просто в теорії наростити ВВП, а де, з якої статті бюджету забрати і де надати. Ми багато запропонували соціальних ініціатив і зараз в черговий раз пропонуємо взяти гроші за рахунок зменшення фінансування чиновників. Цією статтею, зокрема, цією поправкою пропонується зменшити фінансування такої статті, як здійснення виконавчої влади у Волинської області на 66,5 мільйона гривень. Мені здається, що набагато краще волинянам ці гроші підуть зараз на закупівлю кисню та медичного обладнання для лікування коронавірусу, аніж на фінансування обласної державної адміністрації. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування поправку 2120 народного депутата Волошина і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-59 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2122. Бурміч, будь ласка. Шановні колеги, як уже говорили в цьому залі, що з приходом "зеленої" влади збільшено заборгованість по заробітній платі майже у 2 рази… І ми от зараз розглядаємо поправки, якщо вони будуть задоволені, то фактично ці заборгованості могли б бути погашеними. І я вважаю, що це правильний шлях. Тому що виконавська влада не повинна збільшувати собі зарплату, якщо десь є заборгованості у вчителів, у медиків, таке інше. А тому я пропоную зменшити на 127 мільйонів гривень видатки на виконавську владу Дніпропетровської області і направити їх на погашення сьогодні наявних боргів по заробітній платі медикам та вчителям. Дякую. Ставлю на голосування поправку 2122 народного депутата Бурміча і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Шуфрич Нестор Іванович, будь ласка. Я задаю запитання: як можна фінансувати структуру, яка знищує самоврядування? Яка ініціювала неможливість голосування і створення органів місцевої влади сотням тисяч громадян України, які, до речі, голосували на виборах Президента. І тому ми вважаємо, що ці кошти було би краще направити на покриття дефіциту Пенсійного фонду, щоб саме в тій же Донецькій області підняти рівень пенсій, щоб люди дійсно могли відчути, що держава за них вболіває, тим паче в умовах, в яких вони є, надскладних. Ставлю на голосування поправку 2124 народного депутата Шуфрича і колег. Комітет пропонує відхилити цю поправку. Прошу визначатися та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2126, Павленко. Будь ласка. 11:06:59 ПАВЛЕНКО Ю.О. Юрій Павленко, "Опозиційна платформа – За життя". Шановний пане Голово, шановні колеги, вже неодноразово звучало в цьому залі, що, на жаль, даний бюджет є бюджетом недофінансування місцевого самоврядування. Замість того, щоб в умовах децентралізації посилювати і підтримувати місцеві громади, а вони на сьогодні на три четвертих є дотаційні, на жаль, обмежує бюджет їхню діяльність, натомість натомість видатки на органи виконавчої влади зростають. Ми бачимо, що велика кількість кинутих на місцеві бюджети державних повноважень просто не виконується, тому що на це у них немає коштів, знань, організаційного і методичного забезпечення. Цілі сфери знищуються, як, наприклад, сфера захисту забезпечення прав дитини. Тому я пропоную зменшити видатки на виконавчі органи влади і збільшити видатки на органи і на місцеве самоврядування. Ставлю на голосування поправку 2126. Комітет пропонує відхилити. Тому прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. "Опозиційна платформа – За життя", Гнатенко, Донецька область. У той час, коли йде велике зростання всіх комунальних тарифів, ми надаємо фінансування, підтримку всіх обласних адміністрацій, незрозуміло. І саме наша позиція в тому, щоб 10 мільярдів гривень направити на місцеві бюджети щодо підтримки і вирівнювання зростання комунальних тарифів. І тільки на сьогодні ми бачимо, що електроенергія за останню добу зросла на 26 відсотків і, входячи в опалювальний період, місцева влада не в змозі буде профінансувати зростання заборгованості заборгованості по електроенергії та по газу, і ми отримаємо великий енергетичний колапс, якщо не підтримаємо зараз місцеві бюджети. Тому наше прохання краще перенаправити підтримку всіх цих розходів обласних адміністрацій і саме місцеві кошти направити на підтримку... Поправка 2128. Комітетом вона відхилена. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2132. Колтунович, будь ласка. Шановний пане Голово, шановні виборці! Блок поправок стосується бюджетної регіоналізації і посилення спроможності місцевих громад. Ми, безумовно, пропонуємо зняти кошти з обласних державних адміністрацій. А можна присісти, колеги? Дякую. Пропонується зменшити видатки на органи виконавчої влади на місцях, а при цьому збільшити якраз, покрити вартість здорожчання енергоносіїв місцевим бюджетам і місцевим громадам. Це раз. Друге. відсотка, це в зведеному бюджеті питома вага доходів місцевих бюджетів. Це критично низька цифра, яка не дає можливості вирішувати нагальні питання соціально-економічного розвитку регіонів. Якщо ми говоримо про регіональну асиметрію, навіть вклад ВВП, диференціація по заробітній платі, по зайнятості немає жодного інструменту не передбачено цим бюджетом для того, щоб подолати цю регіональну асиметрію і підвищити бюджетну спроможність місцевих територій. Ставлю на голосування поправку 2132 народного депутата Колтуновича і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2135. Скорик, народний депутат.

Сьогодні Міжнародний день припинення безвідповідальності за злочини проти журналістів. На жаль, ми так і не знаємо замовників вбивства Георгія Гонгадзе. Не розкриті вбивства Олеся Бузини, Павла Шеремета, Вадима Комарова. І на цьому фоні, на жаль, не підписаний і не опублікований проголосований ще в лютому цього року законопроект 3633, який суттєво піднімає відповідальність за злочини проти журналістів. Звертаюся, пане Голово, до вас. Зверніться до пана Президента, хай він виконає свій конституційний обов'язок, підпише і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний Несторе Івановичу, по-перше, ми раді вам, що ви знову з нами. Але, по-друге, я просив би на майбутнє, поправка стосувалася видатків на Івано-Франківську область, хотілось би, щоб хоча б трошки ви обґрунтовували і сутність поправки. Але я ставлю її на голосування, поправку 2135, народного депутата Шуфрича і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2138, Волошин Олег Анатолійович. Те саме, Руслан Олексійович, цією поправкою, якщо в попередній моїй поправці там мова йшла про Волинську область, тут саме стосується Київської області. Тут пропонується скоротити видатки на виконавчу владу, тобто на функціонування обласної державної адміністрації на 107 мільйонів 491 тисячу гривень. І ці гроші відповідно, тобто не цією поправкою, звичайно, а всіма іншими, які ми пропонували по збільшенню видатків на медичну сферу, на соціальну сферу, тобто таке зменшення видатків на чиновничі апарати і може бути джерелом збільшення видатків на ті потреби, які дійсно сьогодні в першу чергу хвилюють наших громадян. Тому прошу поставити на голосування, я прошу колег підтримати це. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 2138 народного депутата Волошина і колег. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-63 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2140. Бурміч. 11:14:36 БУРМІЧ А.П. Шановні колеги, як я вже говорив, що заборгованість по заробітній платі сьогодні складає у бюджетній сфері більше 4 мільярдів гривень. Якщо скласти ці поправки, які ми пропонуємо на зменшення фінансування виконавчої влади по областях, то це десь буде приблизно 2 мільярди ось вам кошти. Тому що виконавча влада на місцях не справилася із своїм завданням, тому що є заборгованості на місцях. А тому я пропоную підтримати мою поправку і зменшити на 69 мільйонів фінансування виконавчої влади чиновників Кіровоградської області і направити ці кошти на погашення заборгованості перед медичними працівниками та педагогами. Дякую. Ставлю на голосування поправку 2140 народного депутата Бурміча і колег. Комітет пропонує відхилити. Я прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2142. Народний депутат Загородній Юрій Іванович. Нестор

і поправка, яка нами зараз розглядається, і 2135, вони стосуються одного і того ж. А саме: зняти додаткове фінансування чиновників, які не впоралися сьогодні ні з подоланням наслідків COVID, ані з підготовкою до зими. От ми кричали "агресор, агресор", а зараз у агресора, якого ви так вважаєте, купуємо електроенергію, благаємо поставити вугілля. А ми бачимо, що Молдова у тої самої Росії купила собі газ напряму і не звернула увагу на пропозиції керівництва України за рахунок українців надавати газ Молдові. Вони самі собі купили. Так чому ми напряму не купуємо… ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 2142. Вона комітетом відхилена. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати.

За-66 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2144. Павленко, будь ласка.

конституційні зобов'язання, вимоги закону щодо забезпечення і захисту дітей на місцях сьогодні немає кому і немає за що робити. Не менше занепокоєння викликає і те, що в даному проекті держбюджету значно занижена дотація на здійснення видатків, переданих із держбюджету на утримання закладів у сфері охорони здоров'я і освіти. За даними експертів, необхідно не менше 20 мільярдів гривень в держбюджеті передбачено близько 3 мільярдів гривень. В сьогоднішніх умовах як ніколи треба підтримати заклади і людей, які працюють… Дякую. Ставлю на голосування поправку 2144 народного депутата Павленка і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2155. Народний депутат Мороз. Мороз Володимир, Донеччина, 59 виборчий округ "Опозиційна платформа – За життя". Співавтором цієї поправки є і Віктор Володимирович Медведчук, на жаль, який сьогодні знаходиться незаконно під домашнім арештом. Ці правки розроблялися разом з ним. І я хотів би, і думаю, що і вся фракція, щоб ця людина, наш колега виступав сьогодні у парламенті, а не був сьогодні під домашнім арештом. І тому ми всі знаємо, яка сьогодні складна ситуація склалася з медичним профілем. У них сьогодні не хватає коштів, у них не хватає сьогодні кисню, лікарі валяться з ніг, вони уже не витримують

народного депутата Мороза і колег. Комітет пропонує цю поправку відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2158. Колтунович Олександр Сергійович. Шановний пане Голово, перше, технічне питання. Я звернув увагу, що постійно перебивають на півслові, у 57-58 секунд виключають хронометраж. Якщо вже є регламент хвилина, то хай уже буде хвилина. Раз. Друге. Колега Павленко підняв надзвичайно важливу тему, хочемо почути від фракцій позицію комітету по дотаційним регіонам і чому та потреба, яку ми називаємо в 20, мінус 20 мільярдів гривень, це, що стосується дотації тим регіонам, які цього пропонують, чому ця цифра не врахована? Другий момент. Поправка стосується по Одеській області зменшення видатків на виконавчу владу. Чому так? Тому що навіть от наша колега Плачкова в свій час ініціювала дослідження якості питної води. Ми в попередніх поправках на минулому тижні про це говорили, що в нас, наприклад, в місті Одеса в значній кількості досліджень, які проводив Інститут колоїдної хімії і хімії води, вода є непридатною до споживання. Тому з цієї точки зору якраз необхідно зменшити видатки на апарат, з одного боку, а з іншого боку, профінансувати відповідну програму питної води, про яку ми говорили на... Шановна "Рада", будь ласка, одна хвилина – це одна хвилина, 59-а секунда – це ще включається до одної хвилини, ваше зауваження... Я просто не знаю, чи це технічно можливо, але дається одна хвилина, і тому виставлений такий хронометраж. Я зрозумів. Я попросив "Раду" розібратися. Тому я ставлю на голосування 2158 поправку авторства народного депутата Колтуновича і колег. Комітет пропонує цю поправку відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-62 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2163. Скорик Микола Леонідович. 11:22:47 СКОРИК М.Л. Дякую, шановний головуючий. Шановні громадяни України, шановні колеги! Ця поправка продовжує низку наших поправок, які стосуються пропозицій щодо зменшення видатків на виконавчу владу

про бюджет 2022, що головне його досягнення, те, що будуть підвищені видатки на охорону здоров'я – це абсолютно неправда. Тому що, якщо ви проїдете по закладам охорони здоров'я, ну, скажімо, в моїй рідній Одеській області, то величезна кількість цих закладів має величезні знову ж таки борги заробітної плати і інших видатків від Національної служби здоров'я. Тобто, з одного боку, ви пишете паперові видатки в бюджеті, з іншого боку, в реалії видатки. І наша сфера охорони здоров'я фактично… Ставлю на голосування поправку 2163. Ця поправка відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2165. Волошин Олег Анатолійович. Дякую. В принципі, цією правкою пропонується таке саме скорочення видатків на 68 мільйонів гривень на фінансування виконавчої влади Рівненської області. Прошу підтримати. Дякую.

За-57 Поправка 2165 відхилена. Наступна поправка 2167. Бурміч. Шановні колеги, як і говорив раніше, що якби були задоволені наші поправки, то ми б зменшили державний борг порядку десь на 2 мільярди гривень. Я пропоную в своїй поправці зменшити фінансування виконавчої влади у Сумській області на 77 мільйонів. хочу ще раз підкреслити, що це там за така цікава виконавча влада у Сумській області. Коли приїжджають туди, виїжджають їх невідомо хто невідомо за що і невідомо з якою метою б'є, забирає апаратуру і не дає їм здійснювати свою пряму діяльність. А тому ця виконавча влада в Сумській області, вона слабенька, і я пропоную зменшити її фінансування на 77 мільйонів гривень, Ставлю на голосування поправку 2167 народного депутата Бурміча і колег. Комітет пропонує цю поправку відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, пане Голово. Шановні колеги, на жаль, за минулу добу в Україні загинуло від COVID 700 наших громадян. Скажіть, будь ласка, хіба ми в квітні-травні не зверталися до влади, що, на жаль, нова хвиля прийде в Україну, треба збільшувати кількість центрів вакцинації і переконувати людей вакцинуватись? Тільки зараз, коли вже в лікарнях не вистачає ані ліжок, ані кисню для тяжкохворих, коли вже зрозуміло, що загине багато українців із-за бездіяльності влади, почали про щось думати. Але це пізно, не повернути вже життя наших громадян, за це буде відповідальність. А сьогодні ми маємо зробити усе, щоб допомогти тим, хто страждає

За-58 Рішення не прийнято. Будь ласка, наступна правка 2171. Павленко Юрій. Дякую, шановний пане головуючий. Шановні колеги! Юрій Павленко, "Опозиційна платформа - За життя". Це чергова наша правка, яка спрямована на те, аби підтримати місцеве самоврядування. Ми наполягаємо, що має відбутися перерозподіл між видатками на виконавчі органи влади, від них до місцевого самоврядування. Бо фактично даний бюджет руйнує його як такий, я маю на увазі місцеве самоврядування, не даючи йому можливості повноцінно працювати і виконувати всі ті делеговані державою повноваження, які відбулися в умовах так званої реформи децентралізації. Бо фактично нічого ж не відбулося. Нагадаю, в 13-му році власні доходи місцевих бюджетів складали 23,8 відсотка, зараз вони складають 24,8 відсотка. А додати до цього ще псевдореформи освіти…

За-57 Рішення не прийнято. Будь ласка, наступна правка 2173, Мороз.

адміністративних розходів виконавчої влади. Але ми зараз бачимо, що Донецька, Луганська область – це найбільш навантажені в техногенному плані території, які необхідно підтримувати. І підтримувати якщо ми не будемо, то екологічна складова завтра нам покаже, наскільки ці території будуть занедбані. Іще сім років тому назад ми отримали 18 відсотків ВВП з Донецької та Луганської областей. На зараз, сьогодні ми отримуємо близько 8 якщо держава не дасть руку допомоги на підтримку цих двох областей, ми їх взагалі втратимо. А також необхідно, я ще раз наголошую, що екологічна складова – це основна складова, яку сьогодні потребують на Донеччині та Луганщині. Дякуємо. Ставиться на голосування правка номер 2173 Бойка Юрія Анатолійовича. Комітет відхилив. Прохання голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна правка 2175. Колтунович Олександр Сергійович, будь ласка. Дякую, Олександр Сергійович. Шановні колеги, завершуємо блок уже фактично оптимізації видатків на органи державної влади на місцях, при цьому далі піде блок поправок щодо фінансування, наприклад, "Освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам". Це надзвичайно важливі речі, коли ми в подальшому будемо аргументувати відповідні фінансово-економічні передумови параметри для того, щоб виконати ті чи інші додаткові заходи з фінансування, то ви маєте розуміти, що непідтримка цих поправок, які зараз ідуть, цей блок, вони в подальшому де-факто унеможливлюють ресурсну складову фінансування тих чи інших, хоча вони важливі, соціальні ці всі речі і програми для місцевого самоврядування. Це один момент. Другий момент, на що я хочу звернути увагу, що також ми не отримаємо, це немає капітальних видатків. Наприклад, система водопровідно-каналізаційного господарства. Якщо раніше це питання фінансувалося за рахунок загальнодержавних цільових програм, десь були фрагментарні проекти за рахунок міжнародної донорської допомоги, то на сьогодні це необхідно повертати знову на бюджет України

За-67 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2118. Скорик Микола Леонідович, будь ласка. Шановний головуючий, шановні громадяни України, шановні колеги! Скорик, фракція "Опозиційної платформи - За життя". Ви знаєте, сьогодні перед початком засідання журналісти спитали мене, чому ми наполягаємо на цих правках і наскільки довго ми ще їх будемо розглядати, тому що раніше цього не було. Головна мета – це привернути увагу суспільства до того, що в умовах колосальної економічної і соціальної кризи, в умовах, коли у нас в лікарнях немає кисневих станцій, в умовах, коли ми абсолютно не готові до пандемії COVID четвертої хвилі, тому що всі говорили, що всі знають, але нічого не зроблено, ми не можемо фінансувати такі неадекватні видатки на органи виконавчої влади і органи, правоохоронні органи. Суспільство має це бачити, суспільство має бачити, що до нас недослуховуються, і суспільство має бачити позицію нашої політичної сили як дійсно адекватної політичної сили, яка працює для людей. Поправка 2177 народного депутата Скорика і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, 18 відсотків вакциновано в нашій країні. Ми є другими позаду, тільки 15,5 відсотка Боснія і Герцеговина. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що коли ми були найбільш підготовлені до протистояння COVID, ми стали передостанніми за рівнем вакцинації і другими в світі і в Європі по рівню добової смертності? І коли нам міністр охорони здоров'я говорить: так середня смертність у нас менша, та хай він це пояснить родинам тих 700, хто вчора загинув від COVID. І це найбільший показник сьогодні в Європі і в світі після Росії, а там в чотири рази... Ставлю на голосування поправку 2179 народних депутатів Волошина, Шуфрича і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2181. Бурміч. Шановні колеги, ми завершуємо поправки, які йшли до виконавчої влади областей. І як я вже говорив, якби були прийняті вони, то ми би погасили держборг на 2 мільярди гривень. А так ніхто, всі проігнорували наші поправки. А тому все залишається як є. А виконавча влада на місцях у нас дуже добре працює. Це таки остання поправка, що стосується областей, Чернігівської області. зменшити їх фінансування і передати все-таки на погашення державного боргу перед медиками на 79 мільйонів гривень. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 2181 народного депутата Бурміча та колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Шановний головуючий, шановні депутати! Так уважно слухаючи своїх колег виступаючих, я хочу єдине сказати, ще у нас не було ні одного випадку COVID, як наша фракція ОПЗЖ бачила, бачила, що твориться у Європі, і знала, що у нас воно буде. Ми виступали за все, що давайте приготуємося, давайте щось будемо робити. Що ми зробили? Розікрали стратегічний запас масок. Продовжили цю ганебну реформу. Як і медики… Не розуміючи, що таке медицина, і другі люди, не розуміючи, продовжили цю реформу. Я єдине вам хочу сказати, є таке выражение: все наживное, кроме здоровья. Хто відповість за 100 тисяч смертей... Ставлю на голосування поправка 2185 народного депутата Загороднього і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

дана правка відрізняється від попередніх і спрямована на збільшення видатків з державного бюджету, зокрема я пропоную на 22,2 мільйона збільшити видатки по програмі "Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти". Загалом ми можемо говорити, що даний проект державного бюджету на наступний рік, який ми розглядаємо, має серйозну ваду недофінансування освіти. І заяви урядовців про те, що немає грошей, дуже легко розбивалися, якби зал, більшість підтримала численні наші поправки скорочення не першочергових видатків, зокрема на фінансування органів держапарату або ж антикорупційних органів, або корупційних структур і проектів, які... Поправка 2189 народного депутата Павленка і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2228. Народний депутат Мороз.

Я пропоную у додатку 3 збільшити видатки за бюджетною програмою КПКВК 2211190 "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам", збільшивши на 45 мільйонів 800 тисяч гривень, передбачивши ці кошти для місцевих бюджетів Запорізької області для покриття в 2022 році доведених соціальних стандартів заробітної плати з нарахуванням для педагогічних працівників. Збільшення доходів для балансування видатків за даною поправкою передбачається за рахунок зменшення видатків за іншими статтями державного бюджету, поданих в інших правках, поданих разом з цією правкою, збільшення дохідної частини бюджету внаслідок економічного розвитку в результаті прийняття законодавчих ініціатив, поданих народними депутатами фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді. Прошу поставити на голосування. Дякую. Володимире Федоровичу, звертаю вашу увагу, що ця поправка врахована частково. Мова йде про поправку 2228. Ви наполягаєте на повному врахуванні. Я ставлю вашу пропозицію. Прошу визначатись та голосувати.

За-65 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2375. Колтунович Олександр Сергійович. 11:42:09 КОЛТУНОВИЧ О.С. Шановні колеги, я хотів би хвилинку уваги. Мені цікаво, хто відмовить в підтримці цієї поправки. Дивіться, ми пропонуємо збільшити "Освітню субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам" загальний обсяг асигнувань на 5 мільярдів гривень. От хто проти 5 мільйонів гривень місцевим бюджетам і ще і на освіту? От покажіть мені, я хочу подивитися навіть результати голосування, хто буде тиснути тут червону кнопку. Це раз. Це щодо спроможності і так далі. Ми фінансово обґрунтували і показали, де можна оптимізувати відповідні видатки. Два. Третє. Що стосується макропрогнозу. Шкода, що немає позиції комітету з того, яким чином будете ви вирівнювати цю індексацію, точніше, інфляційні процеси закривати в кошторисі країни, тому що здорожчання енергоресурсів, здорожчання імпортних товарів і послуг, все це призводить до того, що в нас відбувається в бюджеті розрив між доходами і видатками, і цей дефіцит ви не показуєте яким чином ви будете закривати. Олександр Сергійович, я звертаю також вашу увагу, що ця поправка врахована частково. Мова йде про поправку 2375. Водночас автор наполягає на повному врахуванні цієї поправки. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-74 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2384, народний депутат Скорик. Шановні колеги, шановні громадяни України, шановний головуючий! Ця поправка, як і попередня, стосується питання освіти. У додатку 3 проекту закону передбачити обсяги видатків на освіту відповідно

перепрошую, 375,8 мільярда гривень, передбачивши збільшення видатків за бюджетною програмою "Забезпечення освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" в розмірі, необхідному для виплати своєчасної та в повному обсязі заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти залежно від фактичної кількості класів з удосконаленням формули їх розподілу з метою наближення їх обсягів до фактичної потреби кожного закладу загальної середньої освіти з безумовним цільовим використанням субвенції… ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 2384, теж звертаю увагу, що вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, пане Голово. Цією поправкою ми просимо виділити 100 мільйонів гривень на субвенцію з державного бюджету, увага, міському бюджету міста Слов'янська на фінансування відновлення пошкоджених і зруйнованих об'єктів соціальної інфраструктури житлового фонду та систем життєзабезпечення. Що може бути більш важливіше ніж допомагати людям, які постраждали у 2014 році? І коли ігнорується така пропозиція, це реальне ставлення влади до тих людей, які сьогодні живуть фактично фактично на лінії розмежування. Спочатку розпустили місцеву раду тільки тому, що там програли вибори, вже діючих депутатів розпустили, а зараз утримуєтеся і не дозволяєте фінансувати системи життєдіяльності та соціальну інфраструктуру. Поправка 2424 народного депутата Шуфрича і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися і голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2442. Бурміч. Шановні колеги, моя поправка стосується збільшення фінансування коростенської міської територіальної громади на 700 мільйонів гривень. Ми пам'ятаємо, що таке коростенська територіальна громада, це територія, яка дуже постраждала від наслідків Чорнобильської АЕС. Туди входить і Овруцький, і Коростенський райони. 600 сімей на сьогоднішній день ще держава не компенсувала втрату майна, хоча люди вже пройшли всі судові інстанції, абсолютно всі, навіть Конституційний Суд сказав, що необхідно це все погашати. А тому я прошу виділити туди ці додаткові кошти і перш за все направити їх на погашення людям, цим 600 сім'ям, за втрачене від аварії майно. Прошу вас підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування поправку 2442 народного депутата Бурміча. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-70 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2497. Загородній Юрій Іванович. 11:48:27 ЗАГОРОДНІЙ Ю.І. Дякую, Руслан Олексійович. Юрій Загородній. Прошу передати слово народному депутату України Шуфричу Нестору Івановичу.

Тому давайте ми її пропустимо. Наступна 2969. Нестор Іванович, я так розумію, що… Будь ласка, Нестор Іванович, тоді 2969, або Павленко.

Ми вже неодноразово говорили про серйозне недофінансування місцевих бюджетів, і саме цією поправкою я пропоную, і ми пропонуємо, збільшити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів в системі охорони здоров'я на більш як півтора мільярда гривень. На жаль, гучні заклики про те, що цей бюджет нібито серйозно підтримує медицину, – це не правда. Продовжується недофінансування медичної сфери, ніяких 5 відсотків ВВП в цьому бюджеті немає, програма медгарантій недофінансована, і це пропонує уряд, тарифи на медпослуги не покриють реальних затрат. Я вже не говорю про видатки на боротьбу з пандемією, захист як лікарів… Поправка 2969 народного депутата Павленка і колег. Вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

Мороз Володимир, Донеччина, 59 виборчий округ, "Опозиційна платформа – За життя". Співавтором цієї правки є наш лідер Віктор Володимирович Медведчук, який сьогодні незаконно утримується під домашнім арештом. І тому всі люди, які сьогодні телефонують, які сьогодні хочуть добитися того, щоб Віктор Володимирович був у сесійній залі, щоб свої правки міг озвучувати і говорити напряму, звертаючись до вас. І тому збільшення видатків з бюджетної програми "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів системи охорони здоров'я" на 752,5 мільйона збільшення доходів для балансування видатків за даною програмою передбачається за рахунок зменшення видатків за іншими статтями державного бюджету, поданих в інших поправках, подані разом з цією поправкою… Поправка 2970 народного депутата Мороза і колег. Вона врахована комітетом частково. Але автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Наступна поправка 2971. Колтунович Олександр Сергійович, будь ласка. 11:52:43 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую, Руслане Олексійовичу. Ще одна вкрай важлива поправка, вона стосується також місцевого самоврядування і вона надзвичайно актуальна, тому що вона якраз в умовах пандемії збільшується "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я", плюс 212,4 мільйона гривень для Запорізької області. Ми пропонували давати не "чинушам" зарплати, а конкретні медичні заходи, які дійдуть до конкретних людей. Ось в чому пріоритетність нашої проукраїнської для людей бюджетної політики, а не для своїх чиновників, які обслуговують інтереси, медійно підтримуючи ті чи інші проекти Офісу Президента. погляд, не підтримувати такі речі, ви ж гляньте, комітет її взагалі відхилив. Якщо ви перед цим давали доручення уряду, то тут взагалі навіть немає і цього, це в умовах COVID-19. Дайте позицію комітету, хай скаже, чому він проти людей у системі охорони здоров'я для Запорізької області. Вимагаю... врахована частково. Вона врахована частково. Чи ви вимагаєте, щоб Юрій Юрійович… Юрій Юрійович, ви можете пояснити коротко по поправці 2971, яку ви врахували частково? Дякую за запитання. Шановні колеги, комітет підтримує вашу пропозицію, тому ми надали уряду доручення знайти фінансування цієї субвенції на збільшення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. То що, будемо ставити, Олександр Сергійович? Добре, тоді я ставлю. Ще раз, поправка 2971, вона була врахована частково. Комітет пояснив це і дали доручення уряду. Ви наполягаєте на повному врахуванні, тому я ставлю вашу пропозицію. Прошу визначатися та голосувати.

За-65 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна поправка 2985. Скорик Микола Леонідович, будь ласка. Поправка наступна. Збільшити видатки за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа" до 1 мільярда 300 мільйонів гривень. От скажіть мені, будь ласка, в умовах військової кризи, військового конфлікту на нашій території, в умовах економічної кризи, в умовах демографічної кризи як можна не підтримувати цю поправку, яка дійсно спрямовує кошти на найбільш незахищені верстви нашого населення – дітей-сиріт? Як можна не спрямовувати ці кошти на те, на що мають бути спрямовані кошти державного бюджету – на соціальний захист, на те, щоб дійсно підтримувалися найбільш незахищені наші громадяни? Прошу підтримати цю правку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 2985 авторства народного депутата Скорика і колег. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Наступна 3033. Народний депутат Волошин. Дякую. Цією поправкою дійсно пропонується виділити дуже великі гроші, я не заперечую, 25 мільярдів гривень. Але перед цим ми численними іншими поправками пропонували джерела знаходження цих коштів за рахунок зменшення витрат на державний апарат абсолютно непотрібний. Ці 25 мільярдів гривень пропонується цією поправкою виділити на підтримку місцевих бюджетів на тих територіях, які зазнали найбільшого негативного впливу від збройного конфлікту на Донбасі. Очевидно, що від того, в якому стані перебуває підконтрольна частина Донбасу значною мірою залежить і швидкість реінтеграції непідконтрольної території. Якщо у нас на підконтрольній території люди не мають доступу до комунальних мають проблеми з інфраструктурою, з соціальними виплатами, з ремонтом доріг і всім іншим, то яким чином ми хочемо повертати прихильність до України людей по той бік лінії фронту? Тобто по ідеї за ці 8 років вже на Швейцарію мав би бути схожий Слов'янськ, Краматорськ, Маріуполь. Але цього, на жаль, не відбувається.

За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка 3179. Народний депутат Бурміч. Шановні колеги, чесно кажучи, я не зовсім розумію владу, чому ця поправка відхилена, адже пропонується поліпшити охорону здоров'я на службі людей, це на місцевому рівні в територіальних громадах, повернути фінансування до рівня минулого року, і це необхідно 314 мільйонів гривень. Ми зменшили на охорону здоров'я на місцях в територіальних громадах фінансування на 314 мільйонів гривень. Що це таке? Це може ви там десь щось заплутались? То є можливість виправитися і віднайти ці кошти, і дофінансувати саме цей напрямок. Що сьогодні робиться з COVID, з зарплатами на місцях ми всі знаємо і ми забираємо звідти гроші. Як це так? Прошу підтримати поправку. Дякую. Ставлю на голосування поправку 3037 народного депутата Бурміча і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Шановні колеги, оголошується перерва на 30 хвилин.

Дякую, Руслане Олексійовичу. Юрій Загородній, фракція "Опозиційна платформа – За життя". Кожного року в державному бюджеті зменшуються кошти на оплату спожитих житлово-комунальних послуг. Як влучно сказав голова політради політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Володимирович Медведчук, влада проводить політику тарифного геноциду проти українського народу. Тому ми спільно із народним депутатом України Медведчуком Віктором Володимировичем цією правкою пропонуємо проект Закону про Державний бюджет на 2022 рік доповнити новим рядком "Субвенція на стале проходження опалювального сезону", передбачивши видатки у сумі 10 мільярдів гривень. І ви знаєте, я зараз хочу звернутися до громадян України, щоб вони дуже уважно подивилися, хто і як буде голосувати за дану поправку. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування поправку 3048 народного депутата Загороднього і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-29 Рішення не прийнято. Наступна поправка 3065 народного депутата Павленка. 12:33:17 ПАВЛЕНКО Ю.О. Пане Голово, шановні колеги! Юрій Павленко. Надзвичайно важлива поправка, яка дасть можливість як не те, що стримати збільшення тарифів, тарифів, але і дасть можливість їх зменшити. Тому "Опозиційна платформа – За життя", наші депутати пропонують доповнити проект Державного бюджету новою бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям, іншим підприємствам теплопостачання, центрального питного водопостачання". Ми пропонуємо дану субвенцію визначити в… ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 3065 народного депутата Павленка і колег. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-31 Рішення не прийнято. Наступна поправка 3075. Мороз, будь ласка. Передайте, будь ласка, співавтору Гнатенку Валерію Сергійовичу. субвенцію з державного бюджету Дякую, шановний Руслан Олексійович. Спочатку два слова по нашій попередній поправці, яка була 3065, яку не підтримали. Ми ж пропонували субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення фактичної різниці вартості теплової енергії, за централізоване опалення, постачання гарячої води, водопостачання і водовідведення, постачання інших послуг 55 мільярдів гривень. 38 мільярдів гривень запланували кошти на субсидії за житлово-комунальні послуги. З цієї точки зору, 55 – це хоча би ті показники, які були в попередньому періоді. Я нагадаю, що в 18-му році цифра була 71 мільярд гривень, тоді майже 7 мільйонів домогосподарств отримали компенсацію за житлово-комунальні послуги, житлово-комунальні послуги, плюс 2 мільйони отримали майже... домогосподарств отримали знижку так звану. Тобто майже 9 мільйонів домогосподарств – сьогодні тільки 3. Ця цифра має бути збільшена, причому суттєво. Дякую. Поправка 3176, вона комітетом відхилена, водночас автор наполягає, щоб її врахували. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

вона передбачає створення нової бюджетної програми "Субсидія для матеріально-технічного оснащення та проведення поточних ремонтів освітніх закладів, які надають середню спеціальну освіту" у розмірі видатків за загальним фондом в розмірі 5 мільярдів гривень. Шановні колеги, фактично, коли ви знищуєте вищу освіту і секретар РНБО говорить про те, що відносно величезна кількість вузів, що ви їх будете оптимізувати, а фактично скорочувати, ви говорите про те, що необхідно молодих людей спрямовувати на те, щоб вони отримували робочі спеціальності. То де вони їх будуть отримувати? Тому що в нас середня спеціальна освіта також знищена іще вашими попередниками, і нічого не робиться для того, щоб її відновити. Якщо ви говорите якісь гасла, ви маєте ці гасла забезпечувати відповідними організаційними та фінансовими своїми діями. Шановні колеги, поправка 3177 народного депутата Скорика і колег, вона відхилена комітетом. Тому прошу визначатись та голосувати.

ми запропонували декілька сот наших поправок від нашої "Опозиційної платформи - За життя". І всі вони стосувались одного – підняття рівня життя наших громадян, здешевлення життя. І співавтором всіх наших поправок є Віктор Володимирович Медведчук. За останні пів року було декілька голосувань, які підтримувались нашою фракцією і які набрали 225 голосів. Якраз цього одного голосу не вистачило для прийняття рішення. Ніколи, підкреслюю, ніколи в історії незалежної України, в історії парламентаризму не було випадку і прикладу, щоб так довго позбавлювали права голосувати народного депутата України, який є вільним, відносно якого нема вироку суду, а просто позбавили права голосувати! Це є ганьба для нашого парламенту і країни. Дякую. Поправка 3178 народного депутата Волошина, Шуфрича та інших народних депутатів. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-38 Рішення не прийнято. Наступна поправка 3179. Народний депутат Бурміч. Прошу передати слово Колтуновичу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колтунович Олександр Сергійович. 12:40:15 КОЛТУНОВИЧ О.С. Дякую. Шановні колеги, ну, ми фактично підходимо до завершення розгляду наших поправок. Я хотів би сказати, що наша фракція запропонувала фактично альтернативний бюджет. Ми запропонували зовсім інші пріоритети бюджетної політики. Взагалі впродовж цих двох років ми завжди виступали за альтернативний економічний і бюджетний курс. Тому що бюджетна політика – це вже є результат провальної економічної політики нинішньої влади. Ну, як можна голосувати за бюджет у першому читанні, коли там дефіцит у 188 мільярдів гривень? Як можна голосувати за такий бюджет, де 571

ви продовжуєте займатися політичними переслідуваннями. Всі... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Поправка 3179 народних депутатів Бурміча, Колтуновича та інших колег. Комітет пропонує цю поправку відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Це дійсно підсумкова поправка від нашої політичної сили і фракції в парламенті. І я хочу нагадати, що ми просили. Ми просили підняти рівень мінімальної пенсії до рівня мінімальної зарплати. Ми просили зменшити вартість газу для населення до 2 гривень 30 копійок. Ми просили збільшити бюджет Міністерства охорони здоров'я. І під це все ми довели, що кошти для цього є. Ми пропонували зменшити видатки на утримання чиновників, зменшити видатки на утримання Укравтодору і розкрадання. Ми дали вам як владі шанс зробити цей бюджет народним, а ви таки наполягали, щоб він був... Шановні колеги, ставлю на голосування крайню поправку від фракції ОПЗЖ 3180 авторства Загороднього, Шуфрича та інших колег. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-49 Рішення не прийнято. Шановні колеги, у нас ще залишилася фракція "Батьківщина". У мене є перелік, по якому ми будемо йти, так? І я от хочу запросити до слова Соболєва Сергія Владиславовича 96 поправка, будь ласка. Шановні колеги, я хочу почати з того, що, не дивлячись на те, що ми опозиційна фракція, ми подали пропозиції щодо додаткового наповнення бюджету на 161 мільярд гривень. Тому всі наші правки, які будуть оголошуватись, в рамках цих пропозицій. Ця правка встановлює рівень забезпечення прожиткового мінімуму по категоріях

той рівень, який зараз гарантується, не дає можливості, особливо тим, хто не має можливості працювати, а це саме діти, групи з інвалідністю, мати хоча б якесь забезпечення, яке може дати фізіологічне проживання людини. Тому наша пропозиція врахувати цю правку, що дасть можливість розраховувати уряду бюджет… Ставлю на голосування 96 поправку авторства народного депутата Соболєва і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Наступна поправка, Сергій Владиславович, 1215. Дякую. Соболєв, фракція "Батьківщина". Пропозиція від фракції "Батьківщина", від моїх колег стосується різкого збільшення фінансування субсидій. Наше глибоке переконання і аналіз як виплачувались субсидії і виплачуються цього року, наше останнє рішення, коли ми змушені були позачергово збиратися, щоб додати 12 мільярдів гривень для забезпечення субсидій і те, що запропоновано урядом на наступний рік, не перекриває, на наш погляд, навіть 50 відсотків потреб населення. Саме тому наша пропозиція фактично збільшити вдвічі, з 32 до 70,5 мільярда гривень, ті кошти, які будуть виділятися на наступний рік на субсидії громадянам. Це дасть можливість в тих умовах, коли ми до цього часу так і не отримали розрахункову ціну за газ, пережити ці важкі … Поправка 1215, вона комітетом врахована частково, водночас автор наполягає на повному врахуванні. Я ставлю пропозицію автора, прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Наступна поправка 3064, Соболєв Сергій Владиславович. На мій погляд, фракція "Батьківщина" абсолютно чітко розрахувала ті потреби, які необхідні в бюджеті наступного року в зв'язку з абсолютною невизначеністю ціни на газ. це вперше за всю історію України ми отримаємо проект бюджету від уряду, в якому немає навіть розрахункових підходів до того, яка буде ціна на газ. Ті меморандуми, які підписані, не підтверджені і не гарантуються ніякими змінами до законів, які б могли фактично місцевим громадам це гарантувати. Саме тому наша пропозиція полягає в наступному. Ми пропонуємо чітко зафіксувати підтримку підтримку місцевих бюджетів на той випадок, коли ціна на газ, яка зараз прогнозується, буде неконтрольована. Інакше комунальні підприємства, міста будуть зупинені. Поправка 3064 народного депутата Соболєва і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. І крайня поправка, Сергій Владиславович, 3102. Це, власне, моя власна поправка. Я пропоную збільшити на 1 мільярд гривень за рахунок тих коштів, які фракція запропонувала як дохідна додаткова частина бюджету, кошти, які враховані частково в інших статтях, але, на мій погляд, це прямо відноситься до цього розділу бюджету, а саме ті кошти, які повинні піти на будівництво і реконструкцію безпосередньо, пов'язану з мережами очисних споруд. Це страшна проблема фактично на сьогодні для України, коли малі міста і містечка, я вже не кажу про села і селища, не мають фактично очисних споруд, що приводить до тотального забруднення навколишнього середовища рік, озер. Тому моя пропозиція досить чітка: нам треба почати з чогось, щоб бюджет заклав такі ключові питання захисту навколишнього середовища. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю поправку 3102 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-99 Рішення не прийнято.

Друзі, чим може гордитися Україна, так це один із прикладів найбільшого і найкращого у світі екологічного господарства на Полтавщині "Агроекологія", яку очолює двічі Герой України Антонець Семен Свиридонович. Коли його запитали численні відвідувачі, а делегацій було з сотень країн, запитали, в чому секрет успіху, він сказав, у мене на першому місці стоїть людина, якщо буде на першому місці стояти людина, за людиною будуть надої, прирости, прибутки, врожайність і так далі. Чи є цей людиноцентризм у нас в бюджеті? Нема. І відповідь народ дає ногами на такий бюджет. Мільйони наших людей заробітчанами поїхали за кордон, і найбільше страждає, найстражденна категорія – це вчитель, педагог, наставник. Друзі, моя поправка врегульовує цю проблему. Друзі, людський капітал цінувати треба і починати з учителя, педагога… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 762 поправку народного депутата Кириленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-84 Рішення не прийнято. Наступна поправка 763 Будь ласка, Іван Григорович. 12:51:31 КИРИЛЕНКО І.Г. Дякую, пане головуючий. Це можна сказати словами класика: за бідну науку замолвите слово. Так от я хочу замовити слово за українську науку. Свого часу американський президент сказав знакові слова: "Ми фінансуємо науку не тому, що ми багаті, а ми багаті тому, що ми фінансуємо науку". Друзі, подивіться, після прийняття закону базового, який був прийнятий майже п'ять років тому, що змінилось у фінансуванні української вітчизняної науки? Нічого. Втрачаємо цілі наукові школи. Друзі, доколе можна? Моя поправка врегульовує це питання. Це збільшення заробітної плати науковців, а разом з ними працівників культури, медицини, освіти і так далі. Прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 763 поправку народного депутата Кириленка і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

що в структурі зведеного бюджету місцеві бюджети в умовах децентралізації, делегування повноважень, перекладання відповідальності і так далі структура не помінялася. Було 23,8 – стало 24, аж 24,8. Це питома вага місцевих бюджетів в структурі зведеного бюджету. І ми перекладаємо все на них. Зараз і нові тарифи, навантаження лягає, все-все-все, що тільки можна, ми перекладаємо туди і нічого взамін не даємо. У нас уже в цьому році була проблема, і є проблема, IV кварталу по заробітній платі у багатьох громадах і по утриманню закладів освіти, закладів культури і медицини. Моя поправка врегульовує цю проблему, треба проголосувати і збільшити видатки, збільшити місцевим бюджетам, щоб у нас не було катастрофи в наступному році. Дякую. Дякую. Поправка 2373. Вона врахована комітетом частково, водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково.

мої правки стосуються основоположних речей щодо соціальної політики. Перша з них – це прожитковий мінімум. Шановні колеги, цей проект бюджету – це не завершення епохи бідності, це епохи злиднів насамперед пенсіонерів, у які ви втягуєте все суспільство. Тому що підняття мінімального прожиткового рівня на 196 гривень, шановні колеги, і це тільки на один відсоток більше, порівнюючи ще з рівнем інфляції. Ми пропонуємо конкретну цифру на рівні, який обрахувало Міністерство соціальної політики. Це 5 тисяч 190 гривень – з січня, потім підняття на 100 гривень з квітня і ще на 100 гривень – з липня. Це буде те конкретно, що хоча би покриє для людей рівень інфляції і зростання споживчих цін. Поправка 60, вона врахована комітетом частково, водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-80 Рішення не прийнято. Наступна поправка 82. Михайло Михайлович Цимбалюк, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Дякую, що 80 депутатів Верховної Ради розуміють сутність цієї проблеми. Наступна моя правка стосується напряму ще однієї складової, яка залежить від попередньої, – це мінімальна пенсія за віком. Уряд пропонує, що вона буде зростати на декілька декілька навіть не сотень, двічі наступного року. А ми пропонуємо, щоби установити мінімальну пенсію в сумі з 1 січня 3 тисячі 800 гривень, з квітня – 3 900 і з липня – 4 тисячі гривень. Ви ж пропонуєте 64 гривні в день. Шановні колеги, давайте, нехай той, хто верстав цей проект бюджету, спробує прожити на 64 гривні в день або, не дай бог, ще хтось з ваших рідних. Я пропоную підтримати реальне підвищення. 82 поправка. Вона врахована комітетом частково, водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Наступна поправка 84. Михайло Михайлович Цимбалюк, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, наступну правку ми готували спільно з лідером фракції Юлією Тимошенко, і вона стосується мінімальної зарплати. Ми пропонуємо, щоби в загальну суму мінімальної зарплати не входили всі надбавки, премії, доплати, як зараз передбачає уряд. Шановні колеги, давайте повернемося до практики підвищення тарифних розрядів, декілька з них взагалі менше мінімальної зарплати. В іншому разі не забувайте, що в нас сьогодні велика кількість громадян саме проживають на мінімальну зарплату, а це всі представники бюджетної сфери і навіть представники малого і середнього бізнесу. просимо і вимагаємо, щоби з 1 січня підвищити розміри мінімальної зарплати – 6 500, з 1 жовтня – Ставлю на голосування 84 поправку. Хочу наголосити, що вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

За-88 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. І крайня поправка 1242. Михайло Михайлович Цимбалюк, будь ласка. Дякую. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, наступна правка стосується виділення коштів на оздоровлення дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-сиріт і тих діток, які проживають у гірській місцевості. Уряд закладає суму на оздоровлення на наступний рік 150 мільйонів, на рівні цього року. Шановні чиновники і представники комітету, ви порахуйте, на скільки зросли скільки зросли ціни і скільки дітей можна буде оздоровити наступного року за ці кошти! Ми вважаємо, що потрібно виділити хоча би ще додатково 40 мільйонів для того, щоб можна було більше оздоровити діток. Такої категорії є у країні майже 70 тисяч. Невже ми не знайдемо 40 мільйонів для того, щоби оздоровити цих дітей в акваторії і на побережжі наших морів, а також в Карпатах? Підтримайте, будь ласка. Ставлю на голосування поправку 1242. Повідомляю всім, що вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

За-99 Рішення не прийнято. Наступний автор поправок Волинець Михайло Якович. Будь ласка, 1085 ваша перша поправка. Шановні друзі, є таке стратегічне підприємство в Україні СхідГЗК. На цьому підприємстві видобувається уранова руда і виготовляється урановий оксидний концентрат. Це підприємство останнім часом доведено до банкрутства, 5 тисяч працівників можуть залишитися без роботи і може виникнути екологічна катастрофа, якої ще в Україні ніколи не було. Ми пропонуємо в бюджеті передбачити виділити 2 мільярди 205 мільйонів гривень, що дозволить стабілізувати ситуацію на підприємстві і виплачувати вчасно зарплату. Давайте не будемо забувати, коли шахтарі цього підприємства, найбільші патріоти України, в грудні минулого року перекривали транспортні шляхи, паралізуючи весь центральний регіон країни, влітку цього року вони продовжили акції протесту. Тобто робітники свідомі, захищають енергетичну безпеку держави і борються за те, щоб… Поправка 1085 народного депутата Волинця. Вона відхилена комітетом, водночас автор наполягає врахувати її. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1112. Будь ласка, Волинець. Шановні колеги, сьогодні заборгованість по заробітній платі на державних шахтах складає 2 мільярди 500 мільйонів гривень. З вчорашнього дня страйкують шахтарі державного підприємства "Львіввугілля" на шахті "Степова" і "Лісова". Не закладені в повному обсязі кошти для того, щоб стабілізувати ситуацію у вугільній галузі, тим часом на складах теплових електростанцій і теплоцентралей відсутнє вугілля. Я пропоную передбачити у програмі, виділити 10,5 мільярда гривень для того, щоб підготувати проходку для вугільних підприємств, зарядити лави і дати вугілля, і виплатити зарплату шахтарям. Ще раз закликаю, шановні друзі, давайте з увагою поставимося і до шахтарів, і до шахтарських міст. Дякую за увагу. Ставлю на голосування поправку 1112 народного депутата Волинця. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-102 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1106. Волинець, будь ласка. 13:04:12 ВОЛИНЕЦЬ М.Я. Шановні колеги із фракції "Слуга народу", майте совість. Я закликаю вас уважно поставитись до ситуації, яка склалась у вугільній галузі. Найбільший травматизм у промисловості України – це на державних вугільних підприємствах. В місті Ізмірі (Турція) декілька років назад в одну секунду загинуло 302 гірники. Вся матеріальна фінансова база в 13-му році залишилась на окупованій території в Донецьку, Луганську, Краснодоні, Торезі, Ровеньках, Свердловську й інших містах, у тому числі і в Горлівці. Нам вдалося звідти тільки перевезти людей на територію, підконтрольну українській владі. Ні один лікар не зможе, ні один пожежний не зможе надати допомогу шахтарям у разі аварії. Я пропоную передбачити в державній програмі збільшити фінансування гірничорятувальної служби на 150 мільйонів. Ще раз закликаю, будьте уважні, ніхто не допоможе шахтарям у разі… Ставлю на голосування поправку 1106 авторства народного депутата Волинця. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-100 Рішення не прийнято. Дякую. Далі в нас чотири поправки народного депутата Дубеля. Почнемо з 952-ї, будь ласка. Народний депутат Дубіль. Включіть мікрофон, будь ласка.

коли державні програми залишаються без фінансування. Дефіцит на сьогодні в медицині – 203 мільярди. Тільки вдумайтесь! Ми всі розповідаємо про важливість "екстренки", однак в бюджеті навіть не закладаємо кошти на розвиток цієї системи. Кожен в цьому залі, переконаний, зіштовхнувся, що таке "екстренка" з швидкою допомогою, коли транспортують хворих, тяжких хворих на CОVID, яких дуже тяжко транспортувати з одного місця до другого місця, які задихаються. Загальна необхідна сума – 2 мільярди гривень, з них 442 мільйони необхідні для закупівлі автомобілів швидкої допомоги, 506 мільйонів – на закупівлю централізованих джерел киснепостачання. Це надзвичайно важливо. Фракція "Батьківщина" наполягає на тому, щоб наша правка була підтримана. Ставлю на голосування 952 поправку народного депутата Дубеля. Повідомляю, що вона врахована комітетом частково, але автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

За-83 Рішення не прийнято. Правка врахована частково. Наступна поправка 984. Народний Валерій Дубіль, фракція "Батьківщина". Кожна людина, потрапляючи до лікарні, хоче, щоб її лікували професійно і фахово. Я переконаний, як і кожен в цьому залі. На жаль, в проекті бюджету на 2022 рік зменшено видатки за бюджетною програмою "Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти". Наша фракція "Батьківщина" пропонує збільшити видатки за державною програмою, яка в тому числі спрямована на підготовку екстрених медичних техніків для бригад екстреної медичної допомоги. Загальна сума складає 147 мільйонів 841 тисяча гривень. Ще раз наголошую на тому, що недостаток фінансування медичної галузі в бюджеті – 203 мільярди гривень. Прошу всіх звернути увагу, що в умовах COVID медицина повинна бути фінансована на 100 відсотків. Всіх прошу підтримати нашу правку. І прошу поставити на голосування. Шановні колеги, поправка 984 народного депутата Дубеля, вона врахована частково, водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому прошу... Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-93 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна поправка 1036. Дубіль, будь ласка. 13:09:29 ДУБІЛЬ В.О. Валерій Дубіль, фракція "Батьківщина". Злоякісні новоутворення вражають в Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку. Кожен рік онкологічні захворювання забирають біля 90 тисяч життів, при цьому рак починає молодіти. На тому тижні я був в Інституті раку, я вам скажу, що це не інститут, цій будівлі обладнання схоже на сарай. І я хочу звернутися до всіх: зараз новий директор робить все для того, працює цілодобово, щоб забезпечити ремонтом, обладнанням, стукає в усі двері. Я прошу, щоб ми з вами звернули увагу на онкологічні захворювання і на наші онкодиспансери. В проекті бюджету кошти для закупівлі тільки восьми лінійних прискорювачів, коли потрібно один на 250 тисяч населення.

Поправка 1036 народного депутата Дубеля. Вона врахована частково, водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-104 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. І крайня поправка народного депутата Дубеля 1064, Валерій Дубіль, фракція "Батьківщина". Ми багато говоримо про важливість забезпечення медичної галузі, але на практиці кидаємо напризволяще медичні заклади і перекладаємо на їхні плечі та плечі людей фінансові витрати. Ще раз і ще раз повторюю, недофінансування медичної галузі – 203 мільярди. Повинно бути у нас не менше 5 відсотків валового внутрішнього продукту. На тому тижні разом з Юлією Тимошенко і командою "Батьківщини" ми об'їжджали заклади Київської і Чернігівської областей. Ми спілкувалися з лікарнями. І ми почули від них, що заробітні плати затримують. В умовах COVID ковідні ще до цього часу не виплачено за минулі місяці. Ми пропонуємо звернути на це увагу. Тому що медична галузь, наголошую і буду наголошувати, що повинна бути профінансована на 100 відсотків. Дефіцит – 203 мільярди, пропоную перекрити за рахунок надходжень від підвищення акцизного збору податку на тютюн та тютюнові вироби. Шановні колеги, поправка 1064, вона врахована частково. Але її автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-99 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Дві поправки народного депутата Кучеренка Олексія Юрійовича. Почнемо з 1130. Будь ласка. 13:12:52 КУЧЕРЕНКО О.Ю. Дякую. Олексій Кучеренко, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, хто з депутатів різних фракцій за останні багато років не говорив про енергоефективність? Хто повітря не струсив на круглих столах та інших заходах, голосуючи про те, що треба займатися енергоефективністю? Я вас дуже благаю, підтримайте цю правку. Не треба ніяких круглих столів, не треба ніяких конференцій, міжнародного туризму, на який проїдаються величезні гроші. Давайте виділимо гроші Державному агентству з енергоефективності для фінансування трьох державних програм: енергомодернізація застарілого житлового фонду, енергомодернізація підприємств Теплокомуненерго, енергомодернізація водоканалів. Тільки державні програми і фінансування з державного бюджету можуть зрушити цю проблему з місця. Тому пропоную і благаю, давайте виділимо... Поправка 1130 народного депутата Кучеренка. Я повідомляю, що вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

енергоефективності, який вже 7 років "не злітає", а не на енергоефективність. Тепер стосовно цієї правки. Ви, мабуть, розумієте, що повну відповідальність за тарифну кризу, за вакханалію, за величезні борги, які сьогодні є в комунальному секторі та енергетиці, несе так званий регулятор – Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг, яку сформував Президент України своїми указами. скажіть мені, будь ласка, якого біса вона виплачують собі заробітну платню по 150 тисяч гривень, премії по 250 тисяч гривень. Ну, ми не хочемо зменшити їм величезні витрати на утримання цього органу для того, щоб він нарешті зайнявся регулюванням? Тим більше, що за їх утримання платить споживач України.

За-95 Рішення не прийнято. Далі йдуть поправки народного депутата Івченка Вадима Євгеновича. Почнемо з 756-ї. Будь ласка, Вадим Євгенович. Івченко, "Батьківщина". Колеги, освіта, профтехосвіта, ця правка стосується саме цих галузей. Що пропонує "Батьківщина"? "Батьківщина" пропонує однозначно збільшити видатки. "Батьківщина" говорить про те, щоб ми не фінансували освіту за залишковим принципом. Ви знаєте, що реформувалося фінансування профтехосвіти? Колеги, а де ж кошти закладені у відповідній кількості для профтехосвіти? профтехосвіти? Це наші з вами робітничі кадри, які постійно виїжджають за кордон. Ви хочете залучати інвестиції, а де ж брати кваліфіковані кадри і людей, які будуть працювати? Тому однозначно, колеги, ми пропонуємо, щоб збільшити фінансування освітньої галузі з наявних 6 відсотків до 7 відсотків і показуємо джерела фінансування. Про це нас благають освітяни, профспілка освіти і ректори вузів. Дякую. 946 народного депутата Івченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Ну, невже владі і монобільшості незрозуміло, що будь-які кошти, які має людина, не достатні, щоб вилікуватися від COVID? Потрібна лікарня, потрібна інфраструктура, потрібне забезпечення киснем, потрібні ліки, колеги, ліки, вакцини. Потрібні мобільні пункти і інформаційна робота, яка має провадитись лікарями. І, звичайно, соціальний захист тих людей, які нас лікують, колосальні надбавки, які були обіцяні монобільшістю. Все це потребує сьогодні охорона здоров'я. Натомість ми з вами маємо дефіцит, колеги. Дефіцит – мається на увазі, що ми сьогодні вже маємо заборгованість за ковідні пакети. Давайте, будь ласка, збільшимо до тих можливих норм, щоб медицина ефективно виконувала свою функцію.

За-96 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1115. Івченко Вадим Євгенович. 13:19:09 ІВЧЕНКО В.Є. Івченко, "Батьківщина". Колеги, ця правка стосується вугільної галузі. невже не секрет на сьогоднішній день, що недопрацювання, саме забезпечення ТЕС вугіллям, це є… сьогодні призводить до енергетичної проблеми. Колеги, ми сьогодні говоримо про: а) збільшення фінансування задля того, щоб покрити заборгованість; б) збільшити фінансування задля того, щоб дати можливість запустити шахти, які сьогодні перебувають в безпечному і аварійному стані, наприклад, Нововолинська; в) колеги, дати можливість закупівлі саме у державних шахт задля того, щоб там зберігалися робочі місця, безпосередньо вугілля на наші ТЕС. Все сьогодні це і є тією енергетичною енергетичною частиною енергетичного пакету, який потрібно робити. Просимо збільшити фінансування вугільної галузі… Шановні колеги, правка 1115 народного депутата Івченка. Вона комітетом відхилена. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1213. Івченко Вадим Євгенович. це субсидії, ця правка стосується виплати пільг, житлових субсидій громадян на оплату житлово-комунальних послуг, а також придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі. Колеги, якщо ми говоримо про збільшення, і ми бачимо збільшення вартості газу, якщо ми говоримо про те, що громадяни України, сьогодні 11 мільйонів пенсіонерів, на 194 гривні ви пропонуєте індексацію. Ну, неможливо буде сплачувати не тільки громадянам, а і людям, які отримують середні достатки, неможливо або будуть надмірно сплачені безпосередньо з їхньої заробітної плати житлово-комунальні послуги. Ми пропонуємо збільшити кількість субсидій і субсидіантів задля того, щоб ми змогли людині відшкодувати те, що вона мала потратити на ліки і мала потратити на їжу. Шановні колеги, поправка 1213 народного депутата Івченка. Вона врахована комітетом частково, водночас автор наполягає на повному врахуванні. Тому прошу визначатися та голосувати.

ця правка стосується безпосередньо збільшення видатків на Пенсійний фонд або, скажімо, субсидіювання Пенсійного фонду, ця правка стосується підтримки наших пенсіонерів. Колеги, ну, 194 гривні і те, що ви зробили з прожитковим мінімумом, не підвищуючи його до фактичного, – це знущання, знущання перед людьми, які стоять на порозі боротьби фактично з пандемією, кожна у своїй родині, ті люди, які витрачають на ліки, ті люди, які сплачують за збільшені житлово-комунальні послуги. І ви сьогодні не хочете індексувати більші пенсій згідно розрахунку і згідно фактичного прожиткового мінімуму. "Батьківщина" просто вимагає індексувати пенсії пенсіонерам, згідно фактичного прожиткового мінімуму. ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1278, вона врахована частково, але її автор народний депутат Івченко наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-88 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна поправка 1486. Вадим Євгенович, будь ласка. Колеги, ця правка про молодь, про наших з вами дітей. Ця правка про те, щоб молодь не виїжджала, а отримувала можливість хоча би взяти кредити або безпосередньо приймати участь в житловій програмі Державного фонду сприяння молодіжному будівництву. Колеги, там недостатньо коштів для молодих людей, які сьогодні втрачають в Україні роботу під час пандемії і намагаються знайти іншу. Нам потрібно втримувати молодь. І ця політика має проводитись постійно, нам потрібно сприяти молодим людям залишатися на Україні, залишатися безпосередньо в своїй країні, а для цього потрібні стимули. Один з цих стимулів – це придбання житла через Державний фонд молодіжного кредитування. "Батьківщина" пропонує збільшити видатки безпосередньо для молоді… Шановні колеги, ставлю на голосування поправку 1486 авторства народного депутата Івченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1567. Вадим Євгенович Івченко, будь ласка. 13:25:19 ІВЧЕНКО В.Є. Івченко, "Батьківщина". Колеги, ця правка стосується аграрно-промислового комплексу України. Федерація роботодавців заявила про те, що 91 відсоток підприємств просто не потягнуть працювати у зв'язку з такою вартістю газу, яка сьогодні є. Ми як "Батьківщина" говоримо про те, щоб нам зробити хоча би на рік певну локалізацію і дати можливість придбати у вітчизняного товаровиробника певну техніку. І ця програма збільшує видатки на відшкодування тим, хто буде купляти саме вітчизняну техніку. Це допоможе тим підприємствам нашим, які виробляють, бути на плаву. Колеги, варто збільшити видатки, і про це завжди ми говоримо, а це дасть можливість запустити запустити безпосередньо сільгоспмеханізацію задля того, щоб вітчизняний товаровиробник ставав більш сильнішим. Давайте підтримаємо цю правку. Дякую. Поправка 1567, вона врахована комітетом частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Наступна поправка 1568. ІВЧЕНКО В.Є. Івченко, "Батьківщина". Колеги, ця правка стосується теж аграрно-промислового комплексу. Нам важливо зрозуміти, що на сьогоднішній день при вартості газу буде в тому числі і збільшена вартість мінеральних добрив. Давайте з вами думати про майбутню посівну. І я хотів би, щоб правка ця була підтримана, оскільки вона дає можливість тим, хто хоче сьогодні брати кредити, і вони бачать, що вони не справляються і будуть брати кредити, і масово аграрний сектор буде кредитуватися, відшкодовувати відсоткову ставку безпосередньо товаровиробникам. І це важливо, колеги, щоб достатньо коштів було в цій програмі щоб ми якісно пройшли посівну, задля того, щоб аграрії купили якісні мінеральні добрива, а не те, що сьогодні прогнозується на 20 відсотків зменшення буде внесення цих добрив. Підтримайте аграрний комплекс, "Батьківщина" пропонує. Дякую. Поправка 1568 народного депутата Івченка. Вона відхилена комітетом. Тому ставлю її на голосування. Прошу визначатися та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1569. Івченко Вадим Євгенович. Івченко, "Батьківщина". Колеги, ця правка була зроблена "Батьківщиною" на звернення Асоціації ветеранів. Вони сьогодні пропонують збільшити максимально видатки для придбання житла безпосередньо ветеранам антитерористичної операції. І "Батьківщина" пропонує надати, збільшити на надання пільгового, дострокового державного кредиту і в тому числі внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції. Колеги, нам треба закласти достатньо коштів. Ці люди воювали за нашу країну, ці люди зберегли мир в Україні, ці люди сьогодні охороняють безпосередньо цю територію, мається на увазі лінію зіткнення, нам важливо, щоб вони відчули нашу підтримку. хто переїхав з цієї території і вважають себе українцями, максимально дати їм стимули, що українці за них... ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1569. Вона врахована комітетом частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.

Колеги, я б хотів сказати, якщо це остання моя правка, що варто, коли приймається бюджет, щоб він був збалансований, варто, щоби ті стратегічні галузі, які ми постійно оголошуємо, відчували підтримку сьогодні парламентської зали. Це медицина в першу чергу, це освіта і освітяни, щоби вони не були по залишковому принципу. Це галузі економіки, які наповнять бюджет. Це ветерани і пенсіонери, які мають отримати гідну компенсацію. І це ті люди, які зберігають наш енергетичний баланс, працюючи під землею в шахтах. Нам потрібно збалансовано підходити, а не так, що ми постійно віддаємо на дороги, говорячи, що це збільшення ВВП. А насправді інвестиції згортаються, насправді на сьогоднішній день все важче і важче утримувати роботодавцю своє підприємство. Поправка 2193 народного депутата Івченка. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Дякую, Вадим Євгенович. Далі поправки народного депутата Крулька. 291-а. Будь ласка, Іван Іванович.

Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ці поправки, які стосуються дохідної частини бюджету, не враховані, на жаль, комітетом і не відображені у висновках бюджетного комітету до бюджету в першому читанні. Чому надзвичайно важливою є підтримка якраз тих поправок, які збільшують дохідну частину бюджету? Це дає можливість знаходити додаткові ресурси і видатки для того, щоби збільшувати пенсії для пенсіонерів; для того, щоби здійснювати індексацію соціальних стандартів; для того, щоби надавати реальну підтримку українській медицині – на боротьбу з COVID, реальну боротьбу з COVID, яку сьогодні потребує Україна; українським освітянам – на підвищення їхніх заробітних плат, щоб вони могли бути спокійними у завтрашньому дні. Це можливості для держави давати інвестиції у ті галузі економіки, які можуть бути драйверами розвитку української економіки. Тому мене дуже дивує, що в проекті бюджету на… Я попросив 2 хвилини, дайте, будь ласка. Ще 1 хвилину додайте. Я перепрошую. 13:32:57 КРУЛЬКО І.І. Тому мене дивує, що в проекті бюджету на 2022 рік при підготовці на перше читання всього 6,5 мільярда знайшлося додаткового ресурсу. Хоча Рахункова палата подавала ресурс на 32 мільярди додатково, а фракція "Батьківщина" подавала додатковий ресурс на 161 мільярд. Це вистачило би коштів і на пенсії, і на заробітні плати, і на підтримку освіти, і на підтримку медицини, все те, що сьогодні потребує українська держава, що потребує бюджетна сфера і що потребують соціально незахищені верстви населення. Тому я прошу, щоб ви поставили, Руслан Олексійович, поправки мої на підтвердження, на підтримку і врахували в державному бюджеті додаткові ресурси, які дадуть можливість вирішити нагальні проблеми, яких сьогодні потребують українські громадяни. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Іван Іванович, всі ці чотири поправки, які ви назвали, вони всі враховані частково. Але я так розумію, що ви наполягаєте на повному врахуванні, тому я буду ставити саме вашу пропозицію повно врахувати ці поправки, а зал вже буде визначатись. Тому, шановні колеги, поправка 291, вона попередньо комітетом врахована, але автор наполягає на повному врахуванні, тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. 303 поправка, вона теж частково врахована, автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатись та голосувати.

За-93 Рішення не прийнято. Поправка залишилась врахованою частково. 330 поправка, та сама ситуація, вона частково врахована комітетом, але автор вносить пропозицію повністю врахувати його поправку, тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-91 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. І крайня поправка, про яку ви говорили, 404, вона теж врахована частково, але автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Наступна поправка 410. Іван Іванович, будь ласка. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". 410 поправка, це поправка, подана фракцією "Батьківщина", яка є надзвичайно важливою з точки зору того, щоб грошові доходи населення вирівнювалися в наступному році на індекс інфляції. Інфляція галопуюча в Україні, вона абсолютним чином повністю з'їдає доходи людей, а ті мінімальні доходи, які збільшуються в бюджеті, вони не дотягують навіть до рівня інфляції. Тому наша пропозиція, щоб проголосував увесь сесійний зал і було доручення Кабінету Міністрів у підготовці до другого читання грошові доходи населення вирівняти на індекс інфляції. Це є законно, це є справедливо і це потрібно зробити. Тому що діюче законодавство передбачає: якщо інфляція більше ніж 1 тоді уряд подає пропозиції, а парламент затверджує збільшення грошових доходів населення на індекс інфляції. Прошу підтримати цю поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 410 поправку. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-88 Рішення не прийнято. Наступна поправка 867. Будь ласка, Крулько. 13:37:26 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, от послухайте, про що ця поправка. Ця поправка, яка стосується освітньої галузі, ця поправка, яка стосується заробітних плат українських вчителів, які потребують нашої підтримки. Я не розумію, чому ця поправка комітетом була відхилена. Хоча би дали доручення уряду розглянути питання, щоб збільшити доходи українських вчителів, які абсолютно не мають можливості навіть місяць протягнути за ті мізерні заробітні плати, які вони сьогодні мають. Тому пропозиція моя і колег по фракції "Батьківщина", і колег по комітету, які також підтримали щоб ця поправка була підтримана і уряд до другого читання передбачив збільшення видатків в державному бюджеті на Міністерство освіти і науки України за бюджетною програмою "Загальнодержавні заходи у сфері освіти". Прошу підтримати. 867 поправка народного депутата Крулька і інших колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1304. Крулько. Да, якщо тільки 91 депутат мають якесь відношення до того, щоб збільшувати на освіту видатки, то, знаєте, у мене тоді виникає питання, а чим ми тут в залі займаємося взагалі. Наступна поправка, це питання, яке стосується громадських організацій осіб з інвалідністю. Ми пропонуємо, щоб був передбачений окремий рядок на підтримку підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих і Українського товариства глухих. В кожному державному бюджеті на ці громадські організації, на цю соціальну сферу виділялися видатки. В бюджеті на 2022 рік такої навіть стрічки не передбачено. Я вважаю, що ми мусимо підтримати тих, хто потребує першочергової допомоги від держави. Це ті люди, які не можуть самостійно себе забезпечити, які працюють, працюють важко, але при цьому мають серйозні вади з інвалідністю. Я прошу парламент підтримати мою поправку і все-таки надати 45 мільйонів на відповідну бюджетну програму для підтримки… ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка 1304 народного депутата Крулька і колег. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-90 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1699. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Чого стосується ця поправка? Ця поправка стосується того, щоб збільшити видатки на бюджету програму здійснення заходів державної політики з питань молоді. На що саме мають піти ці видатки, які ми пропонуємо збільшити? Всього-на-всього 5 мільйонів, але конкретно на підтримку українського Пласту. Ми в цій сесійній залі разом з вами приймали спеціальний закон для розвитку українського Пласту. Але, як правило, закони приймаються і забувається одне – передбачити видатки на ті програми і проекти, які реалізує сьогодні український Пласт. І я вважаю, що якщо вже такі програми не підтримувати і такі видатки в бюджеті не робити, то потрібно тоді цьому парламенту складати мандати і йти на перевибори. Бо якщо ми не підтримаємо підтримаємо українську молодь і не підтримаємо український Пласт, то давайте так і скажемо, що тут ми починаємо займатися абсолютно чимось іншим. Я прошу, давайте хоча би цю поправку підтримаємо, це всього 5 мільйонів на український Пласт. Дякую. Іване Івановичу, ця поправка врахована частково. Але я так розумію, що ви наполягаєте на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-108 Рішення не прийнято. Поправка залишається врахованою частково. Наступна поправка 1748. Іване Івановичу. 13:42:00 КРУЛЬКО І.І. Це надзвичайно важлива поправка, яка подана в результаті роботи тимчасової слідчої комісії, яка була створена для того, щоб викрити скрутки з ПДВ в податковій і в митниці. Чого стосується ця поправка? Ми в роботі ТСК виявили, що якщо забезпечити необхідною інфраструктурою державні пости митного переходу, додатково в бюджет можна залучити в рік 100 мільярдів гривень, а треба на наступний рік передбачити всього 4 мільярди гривень для того, щоб потім кожного року додатково отримувати 100. Ось де треба Ось де треба шукати доходи бюджету, ось де реальна боротьба з контрабандою. Не списки контрабандистів треба складати, а навести порядок на митних постах, щоб без скануючих систем ні один автомобіль, ні одна фура не могла проїхати. Тоді це буде реальна боротьба з контрабандою. Тому я прошу парламент, щоб ця поправка була підтримана. Да, це немало видатків. Але вони повернуться додатковими доходами бюджету. І мене дивує, що до цього часу немає такої державної програми, яка мусила б вирішити цю проблему. Поправка 1748, вона врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Правка 2016. Будь ласка, Крулько Іван Іванович. 13:43:32 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Я до всіх зараз хочу звернутися, хто себе називає патріотом у цій сесійній залі. Ця поправка стосується одного, щоб додати всього 5 мільйонів гривень на Інститут української мови Національної академії наук України. Якщо ми всі хочемо, щоб розвивалась українська мова, давайте допомагати відповідним профільним інститутам. Бо боротьба за Україну і підтримка України, вона проявляється у підтримці саме таких ініціатив, конкретних ініціатив. Коли ми виділяємо мільярди на інфраструктурні проекти, так давайте виділимо хоча би 5 мільйонів на Інститут української мови, і вони цього потребують. І вони працюють кожного дня для того, щоб українська мова в Україні була шанованою, щоб українські книжки в Україні видавалися. Я прошу всю сесійну зали об'єднатися, воно абсолютно не змінить баланс бюджету, а допоможе сьогодні Інституту української мови. Поправка 2016, вона, повідомляю, врахована частково. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати.

За-107 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. І крайня правка Івана Івановича 3118. 13:45:08 КРУЛЬКО І.І. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Це поправка, яка подана фракцією "Батьківщина", і вона є надзвичайно важливою. Вона передбачає дати доручення Кабінету Міністрів передбачити спеціальну субвенцію місцевим бюджетам для створення нових робочих місць, особливо у сільській місцевості. Уявіть собі, наскільки важливо і системно працює фракція "Батьківщина", коли ми пропонуємо для того, щоб зберегти українське село, для того, щоб українська молодь не виїжджала на заробітки за кордон, щоб держава інвестувала у створення нових робочих місць у сільській місцевості окремою державною програмою. Це і є та системна і професійна робота, яку ми як фракція "Батьківщина" постійно просимо "слуг народу", давайте навчимося працювати професійно. І якщо ми хочемо, щоб українці працювали в Україні, треба створювати такі поправка, вона відхилена комітетом. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Далі три поправки народного депутата Яценка. Будь ласка, спочатку 187-а. Прошу. Шановний головуючий, я прошу всі три правки об'єднати. Я за хвилину, я думаю, впораюсь, і ставити на голосування. Тут мова йде про те, що щорічно, як ви знаєте, в місто Умань приїжджає паломництво хасидів, це найбільше паломництво в Європі. Але, на жаль, от при всіх владах просто декларативні йдуть такі наради, комісії, але ми в бюджеті жодного разу не закладали на розвиток цього явища так, щоб воно, скажемо так, відповідало світовим стандартам. І треба створити відповідні умови. Тому було б дуже великим проривом і на міжнародній арені, і також, щоб ми врахували ці видатки. Тому я просив би колег підтримати. Зазначу, що от ці правки подав не лише я, а й представники різних фракцій, в тому числі від "Слуги народу". Тому просив би підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тоді я почергово. 187 поправка, вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Наступна поправка 2014, вона врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-82 Рішення не прийнято. І крайня поправка народного депутата Яценка 2828. Прошу визначатись та голосувати.

За-84 Рішення не прийнято. Дякую. Так, у нас залишилося ще декілька поправок народного депутата Пузійчука і після цього ще Юлія Володимирівна Тимошенко, і будемо переходити до голосування. А, ні, ще після того народна депутатка Гриб і переходимо до голосування. Будь ласка, Пузійчук, 62 поправка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні громадяни, мабуть, сьогоднішнє голосування показує, хто дійсно піклується про інтереси виборців, а для кого, мабуть, ви на сьогодні не на часі. Моя поправка стосується збільшення прожиткового мінімуму, адже прожитковий мінімум має бути прийнятним рівнем витрат, який дозволить підтримувати рівень життя людини, він має враховувати інфляцію, співвідношення до середньомісячної зарплати. Прожитковий мінімум – це базовий державний соціальний стандарт, він має бути основою для визначення розмірів соціальних гарантій і доходів, які є основним джерелом існування людей. Тому важливо, щоб розмір прожиткового мінімуму був достатнім для задоволення базових потреб людей та був засобом запобігання і скорочення масштабів бідності. Прошу підтримати мою поправку, яка направлена на підвищення прожиткового мінімуму і захист громадян України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. 62 поправка, вона врахована комітетом частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатись та голосувати.

За-84 Рішення не прийнято. Наступна 175-а. Пузійчук, будь ласка. 13:50:33 ПУЗІЙЧУК А.В. Дякую. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Колеги, я вже виступав в цій залі стосовно будівництва житла для військовослужбовців. Сьогодні на квартирній черзі знаходиться 45 тисяч військовослужбовців. За таких темпів забезпечення житлом знадобиться 600 років. В цьому році 6 грудня 30 років Збройним Силам України. І, мабуть, це вперше, коли Президент України не буде мати можливості вручити ключі військовослужбовцям, тому що Міністерство оборони не будує житло. Зі 600 мільйонів виділених коштів на будівництво житла в цьому році буде використано всього 218 мільйонів. І я маю питання до Юрія Юрійовича. Юрій Юрійович, скажіть, будь ласка, моя поправка, вона не ресурсна, вона стосується того, що Міністерство оборони і інші головні розпорядники повинні звітувати про використання коштів державного бюджету… ГОЛОВУЮЧИЙ. 175 поправка, вона відхилена комітетом. Ставлю її на голосування. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. 192 поправка. Андрій Пузійчук, будь ласка. Дякую, Руслан Олексійович. Але я би все-таки хотів почути аргументацію і пояснення від голови комітету, чому відхилили поправку, яка є нересурсною. Поправка стосувалася контролю використання бюджетних коштів Міністерством оборони, іншими військовими формуваннями, направлені на будівництво житла. Абсолютно просте питання. Ми повинні, це наш обов'язок відповідно до Конституції, ми повинні контролювати. 192 поправка моя стосується наступного. В черговий раз із змінами… проектом Закону про Державний бюджет ви хочете зупиняти дію чинних законів. Скажіть, будь ласка, коли вже буде припинена ця ганебна практика, яка суперечить Конституції України? Є багато рішень Конституційного Суду, що бюджетом не можна призупиняти дію інших законів. І прошу також прокоментувати.

Дякую. Шановні колеги, ставлю на голосування 192 поправку. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Наступна 251 поправка. Будь ласка, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, ми бачили два тижні тому в Одесі, коли урочисто підписували якісь меморандуми між органами місцевого самоврядування та урядом, де обіцяли в наступному році збільшити доходи місцевих видатків за рахунок податку на доходи фізичних осіб, але проекті бюджету на 2022 рік немає цих цифр. Те, що обіцяли, ви не виконуєте. Якщо ви обіцяли, то потрібно зараз підтримати мою поправку і проголосувати збільшення доходів місцевих бюджетів за рахунок перерозподілу податку на доходи фізичних осіб, щоб сьогодні громади отримували не 60 відсотків, а 65. Якщо ви від них вимагаєте не підвищувати тарифи, то дайте їм допомогу. 251 поправка, вона врахована комітетом частково, автор наполягає на повному врахуванні. Тому ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-85 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково.

ті обіцянки, які брав уряд, не передбачені в проекті бюджету на 2022 рік? Якщо обіцяли органам місцевого самоврядування, а на сьогоднішній день у нас є більше 1 тисячі 400 громад, які при сьогоднішніх цінах змушені нести збитки, компенсуючи тарифи в різниці опалення для фізичних осіб, для теплокомуненерго. Ви знаєте, що на сьогоднішній день в тих недолугих документах, які підготував Кабінет Міністрів, тариф на газопостачання пільговий не розповсюджується на ОСББ та житлово-будівельні кооперативи. І дайте, будь ласка, просто аргументацію, поясніть, чому не виконуєте взяті зобов'язання, і те, що пообіцяли громадам, не дотримуєтесь слова? Дякую.

Дякую. 266 поправка, народного депутата Пузійчука. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, ми з вами постійно читаємо, звучить зі всіх телеканалів про те, що в цьому році вчергове зірвано і провалено виконання державного оборонного замовлення. Юрій Юрійович, також звертаюсь до вас, поясніть, будь ласка, чому Комітет з питань бюджету не повинен контролювати оборонні закупівлі, в тому числі шляхом контролю використання бюджетних коштів? Можливо, ми повинні дізнаватися не з засобів масової інформації, а головні розпорядники повинні приходити на комітет і звітувати про те, як виконується програма державних оборонних закупівель. Поправка моя є не ресурсна, а яка направлена на те, щоб підвищити обороноздатність країни і наших бійців забезпечити всім необхідним. Прошу пояснити і підтримати мою поправку. Дякую. Ставлю на голосування 267 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Наступна поправка 437. Будь ласка, пане Андрій. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Юрій Юрійович, звертаюся вчергове до вас. Поясніть, будь ласка, моя поправка стосується збільшення видатків на прикордонну службу, адже прикордонники – це ті люди, що першими стоять на сторожі нашої держави. Поправкою пропонується збільшити видатки за бюджетною програмою "Забезпечення виконання завдання функції та підготовки кадрів Державної прикордонної служби України". Прошу підтримати мою поправку. Дякую. Так, ставлю на голосування 437 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Юрій Юрійович, моя поправка також стосується питань обороноздатності країни і прошу дати відповідь на попереднє запитання: чому бюджетний комітет, на вашу думку, не повинен контролювати використанні бюджетних коштів, які направлені на державні оборонні закупівлі? Чому народні депутати, в тому числі члени бюджетного комітету, дізнаються про те, про те, що Міністерство оборони не виконує державні оборонні закупівлі, про те, що Міністерство оброни не використовує кошти засобів масової інформації, а не від головного розпорядника шляхом щоквартального звітування? Прошу пояснити. Що стосується моєї поправки. Моя поправка говорить про те, що пропоную збільшити видатки за бюджетною програмою "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів обладнання" на 3,6 мільярда 523 поправка. Вона врахована частково, але ви наполягаєте на повному врахуванні. Та ми вже ту пройшли, ми зараз про 523-ю. Тому ви наполягаєте на повному врахуванні, ставлю вашу пропозицію. Прошу визначатися та голосувати.

військовослужбовцям пояснити таким аргументом, що вже пройшли. На сьогоднішній день от хочу поінформувати вас, що зірвані оборонні закупівлі по оптиці, по приладах нічного бачення та інші. І військовослужбовці хочу почути відповідь на питання: чому зірвані державні оборонні закупівлі; чому на сьогоднішній день Україна находиться в стані війни, а Міністерство оброни належним чином не виконує державні оборонні закупівлі; чому бюджетний комітет не виконує свою функцію і відмовляється від контролю за використанням бюджетних коштів за державними оборонними закупівлями? І ще раз повторюю, моя поправка Народні депутати, це їхнє право і обов'язок про це знати. Дякую. 752 поправка. Вона врахована частково. І було написано: дано доручення уряду щодо всіх цих питань. Але ви наполягаєте на повному врахуванні, я ставлю нашу пропозицію. Прошу визначатися та голосувати. 752 поправка. За-91 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1439.

А чи знаєте ви про те, що на Поліссі, в українських Карпатах єдиною дорогою є лісові дороги. Інших доріг не існує. Ваші колеги, хто з Полісся, хто з Карпат, вам про це можуть розповісти. Поясніть мені, чому ви відхилили поправку, якщо державний дорожній фонд складає більше 100 мільярдів гривень, чому ви відхилили поправку на 150 мільйонів гривень для будівництва доріг, лісових доріг в Карпатах і на Полісся? Ще раз повторюю, якщо ви піклуєтеся про людей, то, мабуть, піклування повинно бути рівномірним, і будувати у тому числі лісові дороги. Юрій Юрійович, якщо можна, поясніть, будь ласка. Дякую. 68 поправка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Руслане Олексійовичу, в Карпатах, на Поліссі проживає багато виборців, які в 2019 році голосували за партію "Слуга народу". І вони, точно, мають право почути відповідь, чому монобільшість не виділяє кошти на будівництво доріг, єдиних доріг між їхніми населеними пунктами. Але вчергове ми не почули відповіді. Моя поправка 2361, вона стосується збільшення видатків за бюджетною програмою "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам". Шановні громадяни, шановні вчителі, це ваша заробітна плата, тому що дуже важливо хто в нашій країні навчає наших дітей і хто лікує наших дітей. Я прошу вас, колеги з монобільшості, підтримати мою поправку і виконати в тому числі вашу програмну обіцянку про збільшення заробітної плати педагогам. Дякую. Поправка 2361, вона врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Залишається врахованою частково. Шановні колеги, у нас залишилися ще поправки Юлії Володимирівни Тимошенко, ми домовлялися згрупувати шляхом надання виступів. Тому, Юлія Володимирівна, я правильно розумію, зараз буде спочатку на 1 хвилину виступ по першій поправці, а далі правки групуємо і по 3 хвилини кожен блок. Будь ласка, перша поправка, Юлія Володимирівна. Шановні колеги! Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина". У цьому залі приймалися дуже багато бюджетів, але того, що відбувається зараз, в країні не було ніколи ні за якого Президента, ні за якого уряду. Сьогодні в залі розгортається не бюджетний процес, а профанація в усіх його виглядах. Профанація, тому що тут немає ніякої дискусії, тут немає врахування правок депутатів. Бюджет, який поданий, не враховує ні енергетичну кризу, ні COVID проблему, абсолютно не враховує боротьбу проти бідності, про що ми з вами чули, і взагалі жодна галузь України сьогодні в цьому бюджеті не отримала ні підтримки, ні розвитку, так, як цього варто робити для галузей. Це не бюджет України на наступний рік і не стратегія, це профанація… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю поправку номер 1. Вона комітетом відхилена, авторства Юлії Володимирівни Тимошенко і колег. Прошу визначатись та голосувати.

За-95 Рішення не прийнято. Далі, Юлія Володимирівна, 3 хвилини виступу замість поправок 40, 59, 58, 83, 97. Будь ласка, Юлія Володимирівна. Да, і я хочу якраз сказати, що профанація – бюджетний процес, тому що в залі, в принципі, немає ні Прем'єр-міністра, ні уряду, немає взагалі бюджетного процесу як такого. Просто є натискання на кнопки, причому проти всього. Я думаю, що це не просто відсутність бюджетного процесу, це реальне зачищення в країні парламентаризму, який є основою життя демократичної країни. це не бюджет і це не стратегія життя країни, а це договорняки, які робляться за спиною українського народу, і тому так це ганебно виглядає. Тому наша пропозиція, це була 1 правка, відправити цей бюджет на доопрацювання. Я також хотіла б зараз вам повідомити, що бюджет це третій, який приймає ця влада нова. І цей третій бюджет це в першу чергу порушення обіцянки завершити епоху бідності. Тому що саме зараз ці правки, про які я говорю, стосуються того, що в цьому бюджеті закладені соціальні стандарти в 2 рази нижче мінімального прожиткового рівня. Дорогі друзі, в усіх країнах світу рахуються так звані кошики споживання і мінімальний прожитковий рівень. Рахується обсяг грошей, які треба заплатити людині в місяць як мінімум, щоб людина не померла з голоду, щоб вона могла лікуватися, щоб вона могла мінімально жити. Так от такий кошик, такий мінімальний прожитковий рівень у країні не переглядається з моменту приходу цієї влади. Третій бюджет вноситься без перегляду цих мінімальних стандартів. І, крім того, на наступний рік вони, наприклад, для пенсіонерів заклали прожитковий мінімум в два рази менший, від мінімального рівня, який потрібно платити людям, щоб вони не померли. Іншими словами, вони не мали права платити пенсію нижче 4 тисяч гривень, а вони а вони платять. Вони не мали права нікому з людей платити мінімальну заробітну плату менше ніж 5 тисяч 215, а вони платять. І навіть по діткам пройшлися, тому що тут вони передбачили для виплати дітям-сиротам, діткам-інвалідам, всім іншим діткам, які потребують соціальної допомоги, в два рази менше прожиткового рівня. Так для кого ви цей бюджет робите? Крім того, в цьому бюджеті не передбачено ні коригування на інфляцію, ні коригування пенсій на осучаснення. Інфляція в країні колосальна, а це бюджетом не передбачено. Цей бюджет треба відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступний блок замість поправок 121, 130, 140, 1241, 3174 – теж 3 хвилини. А, ви просто на голосування їх всі ставите? Добре. Ставлю на голосування поправку номер 40. Вона була відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-97 Рішення не прийнято. Наступна поправка 59. Вона була частково врахована. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. Поправка залишається в редакції, яка врахована частково. 68 поправка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-99 Рішення не прийнято. Наступна поправка 83. Вона частково врахована комітетом, автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-98 Рішення не прийнято. І крайня правка в цьому блоці 97. Вона комітетом не врахована. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, я думаю, ми всі з вами дуже добре пам'ятаємо, з чим йшла ця влада в ці кабінети і у Верховну Раду. Це кінець епохи корупції, боротьба з корупцією, детінізація економіки і багато чого ще привабливого для людей в Україні. Давайте подивимось на цей бюджет і з вами проаналізуємо, наскільки це виконується. Дивіться, те, що ми запропонували як команда "Батьківщина", ми запропонували збільшити доходну частину бюджету на 161 мільярд гривень, знаєте, за рахунок чого? За рахунок того, щоб закінчити скрутки і припинити корупцію. Знаєте, за рахунок ще чого? За рахунок обіцянки цієї влади закінчити контрабанду на кордоні. І якщо ви пам'ятаєте, там 4 мільярди доларів доларів обіцяли щорічно додатково. Цього немає, контрабанда йде повним ходом і немає ніякої зупинки цій контрабанді. Ви пам'ятаєте, як нам розповідали, що буде 40 мільярдів гривень доходів кожного року від оподаткування

треба було міняти податкову систему і знижувати податки. В цьому бюджеті податки підвищуються і вся тіньова економіка залишається. в якому передбачені неприродні для бюджету видатки на так зване "Велике будівництво", які в інших країнах роблять за рахунок державно-приватного партнерства і кредитів. А у нас це прямими видатками, 40-відсотковими відкатами вклали. Це що, кінець епохи корупції? Це корупція. А замінили вони доходи бюджету радикальним збільшенням державного боргу. Я хочу, щоб ви зараз просто вдумалися. Тому що за 2020 рік і 8 місяців 21-го року, увага всіх депутатів, борг держави збільшився на 8 мільярдів 200 мільйонів доларів! Куди ви нас вганяєте?! Ви замість того, щоб Ми вимагаємо перегляду цього бюджету. Відправити бюджет на доопрацювання, додати до бюджету 161 мільярд 161 мільярд доходів і припинити запозичувати, тому що держава з цим не … ГОЛОВУЮЧИЙ. Теж ставити на голосування, правильно, Юлія Володимирівна? Шановні колеги, я ставлю на голосування 121 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-97 Рішення не прийнято. Наступна поправка 130, будь ласка. Ставлю на голосування. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-97 Рішення не прийнято. Наступна поправка 140. Вона відхилена комітетом. Прошу визначатися та голосувати.

За-103 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1241. Вона врахована комітетом частково, але автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-102 Рішення не прийнято. Залишається врахованою частково. І поправка 3174. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-94 Рішення не прийнято. Наступний блок. Юлія Володимирівна. Поправки 190, 236, 237, 246, 247. 3 хвилини на виступ. Будь ласка. Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина". Я хочу подякувати тим 103 народним депутатом, які системно підтримують відправлення цього бюджету на доопрацювання і підтримують правки, які внесла "Батьківщина". Це і є справжній парламент – 103 депутати, які відповідають за країну і які готові служити людям, і які готові реально проводити бюджет наступного року в інтересах національних країни і людей. 103 депутати – абсолютна меншість. А абсолютна більшість тисне на кнопки не внаслідок здорового глузду або служіння країні, а внаслідок вказівок, які даються зверху, по суті руйнуючи на сьогоднішній день парламентаризм. Цей блок присвячений медицині. Ні для кого не секрет, що у світі практично вирує СOVID. І навіть коли не було епідемії СOVID в країні, "золотий стандарт" виділення фінансових ресурсів у бюджеті на медицину – це 5 відсотків валового внутрішнього продукту. Коли почалася епідемія в світі, всі відповідальні країни цей показник підняли до 7 відсотків валового внутрішнього продукту. Як ви думаєте, скільки заклала в бюджеті на наступний рік діюча влада для медицини? Увага, 2,9 відсотка. Це означає, що під час пандемії, під час того, коли людей треба рятувати, давати кисень, ліки, відкривати нові лікарні, вони поставили зараз дефіцит системи охорони здоров'я такий, що людей неможливо вилікувати ні від яких захворювань. означає, що медицина не поставлена як пріоритет. Ми вимагаємо в бюджеті хоча б 5 відсотків валового внутрішнього продукту відправити на медицину. Це мінімум додатково 112 мільярдів гривень. Якщо цього не буде зроблено, наші медики залишаться із злиденною заробітною платою і будуть далі їхати в інші країни Європи і світу лікувати інші народи. Що ви собі думаєте? Зараз цей процес іде на повну потужність. Наші люди залишаться без допомоги медичної і діти, навіть хворі онкологією, не можуть отримати жодної зайвої копійки. не просто руйнуєте медицину, ви сьогодні таким бюджетом свідомо започатковуєте геноцид української нації. І тому я звертаюся до всіх відповідальних депутатів парламенту, поки тут не буде 5 відсотків валового внутрішнього продукту на медицину і поки ми не приймемо страхову медицину для країни і нормальні заробітні плати для медиків, не приймати цей бюджет, відправити на доопрацювання. Ставлю теж підряд поправки, які були внесені авторкою. 190 поправка авторства народної депутатки Юлії Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-97 Рішення не прийнято. Наступна поправка 236. Будь ласка, ставлю на голосування, вона відхилена комітетом. Тому прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Наступна 237-а, теж відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-94 Рішення не прийнято. 246-а, теж вона відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За-100 Рішення не прийнято. І 247-а, вона теж відхилена комітетом. Прошу визначатись та голосувати.

За-97 Рішення не прийнято. Далі, будь ласка, п'ятий блок: 247-а, 415-а, 419-а, 420-а. Три хвилини, будь ласка, Юлія Володимирівна. Шановні колеги, я хочу зараз в цьому блоці звернути вашу увагу, що країну штучно, абсолютно рукотворно із-за своєї недолугості і непрофесійного управління країною ввели в енергетичну кризу. Я хочу нагадати всій країні, що енергетична криза виникла внаслідок двох обставин. Перше. Не закачали газ природний в газові сховища влітку,

коли вугілля було значно дешевшим і було в наявності. І це означає, що по суті зривають взимку забезпечення країни електроенергією. І якщо б вони поклали вугілля на склади так, як це робили всі уряди, то тоді б у нас сьогодні енергетичної кризи не було. Але, якщо вже зробили ви енергетичну кризу, то тоді читайте комюніке Європейської комісії, яка передбачає певні кроки, які потрібно, щоб захистити країну і людей від енергетичної кризи. Зараз потерпають практично всі підприємства, сьогодні нищиться внаслідок енергетичної кризи економіка. Ми, так, як це запропоновано Європейською комісією, радимо парламенту прийняти зниження податку на додану вартість для електроенергії, газу, тепла, для енергоносіїв з 20 відсотків до 5 відсотків, так, як роблять інші країни, і таким чином знизити вартість енергоносіїв для промисловості. Крім того, ми пропонуємо, щоб український газ нарешті продавався не посередникам, а продавався безпосередньо громадянам України і бюджетній сфері. Те, що ви заклали в цьому бюджеті, це по суті руйнація державного бюджету, який буде вимушений в наступному році покривати провали, борги і дефіцити, які створені штучно енергетичною кризою. Але якщо створили, покривайте. І місцеві бюджети. Я хочу звернути вашу увагу, що місцеві бюджети сформовані так, що це не децентралізація, це повна тотальна централізація. По видаткам всього 30 відсотків буде у місцевих бюджетів, а по власним і закріпленим доходам всього 24 повна централізація державних фінансів, дефіцити місцевих бюджетів. І навіть забирають 5 відсотків акцизу, які сьогодні можуть бюджети місцеві залишати. Я хочу сказати, що такий бюджет є неприйнятний. Голосуйте на повернення в уряд і доопрацювання. 274 поправка, вона частково врахована комітетом. Водночас автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-93 Рішення не прийнято. Залишається врахованою частково. 415 поправка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-92 Рішення не прийнято. 419 поправка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-97 Рішення не прийнято. І крайня, 420 поправка. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-100 Рішення не прийнято. Далі шостий блок поправок: 761, 1137, 1138, 1139, 1140. Три хвилини, Юлія Володимирівна, будь ласка. Я, дорогі друзі народні депутати, хочу у вас запитати, коли ви на всіх ефірах говорите про боротьбу з COVID, ви це просто робите в якості піар-акції, чи ви реально думаєте про те, що на наступний рік країна мусить закласти достатньо фінансових ресурсів для того, щоб протистояти пандемії COVID? Так от я вас інформую, хто бюджет не читає і взагалі законів не читає, що на наступний рік в 3 рази менше сформований протиковідний фонд, ніж це навіть є мізерні гроші в цьому році. Скажіть, ви готові за такий бюджет проголосувати? Ви знаєте, що за жовтень місяць ще не заплачено жодної копійки нашим медикам по всій країні як доплату 300 відсотків лікарям, медичному персоналу? Ви знаєте, що сімейні лікарі не отримають 300 відсотків надбавки по ковідним програмам, хоча вони сьогодні там на гострії всього? Чи знаєте ви, що ліки протиковідні не закуплені, антивірусні? Чи знаєте ви, що сьогодні пакети, які фінансує Національна служба здоров'я України набагато нижчі, ніж того потребує навіть елементарне лікування людей? Що ви голосуєте? Хто за цей бюджет буде нести відповідальність, конкретно покажіть автора цього бюджету, який буде за це все відповідати. Те саме робиться і в системі освіти. Ви знаєте, що сьогодні тільки ті країни успішні, які фінансують розвиток свого інтелекту, те, що ви зробили по освіті, - це просто нижче плінтуса. Ви залишаєте вихователям, учителям, учителям, викладачам, залишаєте мізерні заробітні плати. Вони будуть іти з галузі, наших дітей просто не буде кому вчити. Скажіть, будь ласка, для кого в цьому залі приймався закон, що треба виплачувати педагогічним працівникам найнижчої кваліфікації (категорії) на рівні не нижче чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Чому це в цьому бюджеті це не виконано? Це закон. Конституція попрана, закони попрані, і цей бюджет нічого спільного не має з розвитком країни, з національними інтересами. Або ми на освіту, на науку виділяємо стільки грошей, скільки виділяють інші розвинуті країни, або ми будемо на узбіччі розвитку цивілізації світу, і це далі буде продовжуватися. І тому ми вимагаємо в цьому бюджеті як мінімум додати 26 мільярдів гривень на науку і… 3,5 мільярда на науку і 26 – на освіту. Це треба зробити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, 761 поправка. Ставлю її на голосування. Комітет її відхилив. Прошу визначатися та голосувати.

Поправка 1137, вона відхилена… Перепрошую, 98. Рішення не прийнято. Наступна поправка 1137. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати.

За-99 Рішення не прийнято. Наступна 1138. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-95 Рішення не прийнято. Наступна 1139. Комітетом відхилена. Тому також прошу визначатися та голосувати.

За-96 Рішення не прийнято. І крайня 1140. Комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Передостанній блок. Юлія Володимирівна, ваші поправки: 1200, 1201, 1271, 1272, 1273. Будь ласка, Юлія Володимирівна, 3 хвилини. Шановні друзі, я зараз хочу зупинитися на мільйонах наших пенсіонерів. Люди, які побудували цю країну, люди, які народили і виховали всіх, хто тут сидить в цьому залі, люди, які з честю і совістю будували країну для вас, для ваших дітей, для всіх поколінь, як ви в цьому бюджеті до них ставитесь? Як ви відноситеся до людей, які пропрацювали по 30, 40, 50 років робочого стажу важко? Так от я хочу, щоби ці пенсіонери, які були трохи наївними і в якійсь частині голосували за цю владу, послухавши пусті обіцянки, я хочу, щоб ви знали, як виглядає для вас, пенсіонерів, бюджет на наступний рік. Згідно закону, Конституції мінімальний прожитковий рівень, нижче якого влада не має права права заплатити пенсіонерам, - це 4 тисячі 8 гривень на місяць. Скажіть, будь ласка, хто дав право цим вашим дітям, які для вас заклали вдвічі нижчі пенсії, ніж мінімальний прожитковий рівень? Я хочу нагадати вам, що 4 тисячі 8 гривень і більше отримають всього трошечки більше 10 відсотків пенсіонерів в країні. Але майже 2 тисячі пенсіонерів отримають менше 2 тисяч гривень. 2 мільйони пенсіонерів отримають менше 2 тисяч гривень. Майже 4 мільйони пенсіонерів отримають трошки більше 2 тисяч гривень. Я можу сказати, що всі інші приблизно на такому ж рівні. Я хочу запитати у вас, партія влади, фракція влади, хто дав вам право і звідки у вас совість кидати пенсіонерів практично на смерть в наступному році? Тому що на ті пенсії, які ви їм заклали, вижити неможливо. Ми вимагаємо зміни цієї ситуації. Ми вимагаємо, щоб ви виконали Конституцію і не платили пенсіонерам менше, ніж 4 тисячі 8 гривень (це мінімальний прожитковий рівень), щоб ми в бюджеті на наступний рік, враховуючи, що ціни на всі продукти харчування стрімко стрімко зростають, заклали індексацію на рівень інфляції для пенсіонерів. Її в бюджеті немає. І щоб ви заклали осучаснення пенсій, їх в бюджеті немає. повернули той порядок, який був при нашому уряді, коли за кожен рік стажу нараховувався коефіцієнт 1,35. Ви знизили до 1. Зробіть… Шановні колеги, ідемо по тих поправках. Поправка 1200. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатися та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1201 авторства Юлії Володимирівни Тимошенко і колег. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-92 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1271. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-97 Рішення не прийнято. Наступна 1272 Юлії Володимирівни Тимошенко. Комітетом вона відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

За-96 Рішення не прийнято. І крайня поправка в цьому блоці 1273 авторства Юлії Володимирівни Тимошенко. Комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати. За-116 Рішення не прийнято. І крайній блок, Юлія Володимирівна, ваш, 3 хвилини. Це стосується поправок: 1277, 1286, 1293 і 1295. Три хвилини – Юлія Володимирівна Тимошенко. 2 хвилини народна депутатка Гриб і одна поправка – Олена Костівна Кондратюк, і після цього будемо голосувати. Прошу народний депутатів займати свої місця. Будь ласка, Юлія Володимирівна, 3 хвилини. Я знову ж хочу знайти в цьому залі хоча би горстку відповідальних депутатів. Я хочу зараз говорити про нашу молодь, про наших школярів, про наших студентів. Ви знаєте, що в світі говорять, що наші діти одні з самих талановитих? На останній інноваційній виставці в Загребі, де

і всі інші 5 – ми взяли срібні. Ми виступили, наші діти, краще, ніж будь-які інші діти будь-якої країни. Це міжнародна інноваційна виставка. Ми маємо з вами такий скарб, як діти. Але що ми з ними робимо? Подивіться, будь ласка, як профінансована освіта, подивіться, як профінансовані стипендії нашим найкращим учням вищих учбових закладів, середньотехнічних. Не просто мінімальні гроші на стипендії, а там поставлені такі умови, що на відміну від усіх інших держав, країн, ми маємо найнижчі стипендії і найменшу кількість студентів, які їх отримують. Ми хочемо додати 2,1 мільярда на стипендії нашим дітям. А крім того, я хотіла би, щоб ви подивились, що робиться, коли діти, які закінчили бакалаврат, ідуть потім у магістратуру. Поставлені такі перешкоди, в тому числі і фінансові, і організаційні, що наші діти майже не можуть потрапити в магістратуру і вимушені їхати вчитися у вищих закладах інших країн. І там вони набувають спеціальностей і залишаються жити. Дорогі друзі, цей бюджет не для людей, не для молоді. Цей бюджет не для пенсіонерів, не для розвитку держави і навіть не для середнього класу, де збільшуються податки на аграріїв, на середній клас, на малий, середній бізнес. Це бюджет, який буде остаточно зачищати Україну як сильну незалежну суверенну державу з народом, який має право на щастя, на заможність. І тому ми вимагаємо як "Батьківщина", по-перше, бюджет присвятити людям і національним інтересам держави, присвятити розвитку, а не поглибленню епохи бідності, епохи корупції, епохи розвалу. Якщо ви бездарні і не можете правити країною, якщо у вас немає фахівців, які вам розкажуть, як будувати і управляти країною, залиште цю справу і дайте можливість іншим іншим людям, які розуміють, що робити в державі, управляти правильно заради України і людей. Слава… ГОЛОВУЮЧИЙ. Героям слава! Шановні колеги, ставлю поправку 1277 авторства Юлії Володимирівни Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-103 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1286 авторства Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-102 Рішення не прийнято. Наступна поправка 1293 авторства Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-98 Рішення не прийнято. І крайня поправка 1295 авторства Тимошенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-104 Рішення не прийнято. Шановні колеги, залишилося ще в нас 2 хвилини. Народна депутатка Гриб і після цього 1 хвилина – народна депутатка Кондратюк Олена Костівна. І після цього переходимо до голосування. Будь ласка, 2 хвилини замість чотирьох поправок народної депутатки Гриб. Будь ласка. 14:43:52 ГРИБ В.О. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, я прошу вашої уваги. Я думаю, що міністр фінансів сьогодні дуже задоволений, тому що ця сесійна зала не підтримала практично жодної правки до бюджету 22-го року. Але давайте ми подумаємо про те, що ж ми будемо робити з енергетикою в нашій державі. Сьогодні ми вже з вами неодноразово чули, що в нас енергетична криза. Енергетика – це двигун економіки. Якщо ми нічого не зробимо для того, щоб врятувати ситуацію, в нас буде повний колапс. Ми сьогодні вже почули про те, що від парламенту взагалі нічого не залежить. Так давайте все-таки зробимо хоча б один крок для того, щоб врятувати вугільну галузь, незалежність нашої держави з точки зору енергетичної, а також політичної. Я вас дуже прошу, давайте сьогодні все ж таки проголосуємо за підвищення коштів для вугільної галузі. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, то кожний з нас буде відповідати за віялові відключення. Кожен з нас буде відповідати за ті смерті, які можуть бути внаслідок цих віялових відключень. Кожен з нас буде говорити про те, що це чиясь відповідальність, а не ваша, але вам більше не будуть вірити. Я вас дуже прошу проголосувати зараз за збільшення на 7 мільярдів коштів для вугільної галузі. Якщо ми сьогодні цього не зробимо, ми будемо сплачувати шахтарям та енергетикам інших держав в п'ять, в сім, в десять разів більше, чим ми можемо сьогодні зробити для нашої енергетики. Якщо ми з вами цього не зробимо, то... Ви наполягаєте, щоб голосувати ці поправки, пані Вікторіє? Да. Шановні колеги, поправка 1114 народної депутатки Гриб. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-121 Рішення не прийнято. Поправка 2434 народної депутатки Гриб. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-121 Рішення не прийнято. Поправка 29… 2993, перепрошую, народної депутатки Гриб. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-116 Рішення не прийнято. І крайня поправка 2994 народної депутатки Гриб. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-128 Рішення не прийнято. І крайня на сьогодні поправка, Олена Костівна, 734-а. Будь ласка. 14:47:39 КОНДРАТЮК О.К. Дякую, Руслане Олексійовичу. Шановні колеги, я разом зі своїми колегами, звичайно, подавала правки, які стосуються галузей освіти, охорони здоров'я. Але, знаєте, оця правка номер 734, вона, як на мене, є теж визначальною. Тому що мова йде про збільшення видатків Мінветеранів. І вона стосується збільшення для для заходів з психологічної реабілітації для учасників та учасниць Революції Гідності, наших захисників і захисниць, які мають отримувати належну психологічну підтримку, турботу і підтримку для своїх сімей в тому числі. Ви знаєте, мені здається, що це була дуже хороша, така наша добра воля, якби одну хоча би бодай правку напередодні Дня Гідності і Свободи, який ми будемо відзначати 21 листопада, ми всі разом підтримали і збільшили на 45 мільйонів гривень видатки на програму "Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації…" наших воїнів. Дякую. І прошу підтримати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Костівна. 734 поправка, вона врахована частково комітетом. Однак автор наполягає на повному врахуванні. Тому, шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу голосувати.

За-152 Рішення не прийнято. Шановні колеги, шановні народні депутати, відповідно до статті 157 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування проект Постанови (реєстраційний номер 6000-П) про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік для прийняття в цілому. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

Бюджетних висновків Верховної Ради. Уряд за участю представників бюджетного комітету відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради зобов'язаний доопрацювати проект Державного бюджету до другого читання та внести його до Верховної Ради не пізніше 3 листопада 2021 року разом з порівняльною таблицею, в якій будуть враховані пропозиції Верховної Ради, та з вмотивованим поясненням стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків. Шановні колеги, вітаю з цим. А зараз надійшла пропозиція від двох фракцій – реальна перерва. Але оскільки у нас залишилося 10 хвилин, то... Фракції "Європейська солідарність" і "Голос". Але оскільки залишилося 10 хвилин, то я, з вашого дозволу, закрию пленарне засіданні, і ми зберемося... (Шум у залі) Через 10 хвилин закриємо пленарне засідання. А я попрошу голів фракцій разом з керівником бюджетного комітету і керівником медичного комітету зібратися в мене. А на цьому пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Нагадую, що о 16 годині розпочнеться позачергове пленарне засідання.